(SDP)** Konačni prijedlog zakona o posebnom porezu na motorna vozila, hitni postupak, prvo i drugo čitanje PZE br. 245.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja zamjenik ministra financija Boris Lalovac. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Važeći Zakon o posebnom porezu na motorna vozila je zastario te je neprimjeren za oporezivanje vozila u okvirima jedinstvenog europskog tržišta, znači bescarinskih barijera, odnosno neusklađenih sa suvremenim ciljevima i potrebama oporezivanja vozila u te u suprotnosti sa ugovorom o funkcioniranju Europske unije. U Republici Hrvatskoj po važećem zakonu vozila se oporezuju po osnovi vrijednost sa različitim pristupom za nova i rabljena vozila, a utjecaj na okoliš se ne oporezuje, znači emisije CO2. ne harmonizira poseban porez na vozila, ali zadaje okvir kroz ugovor o funkcioniranju te sudsku praksu koje se zemlje članice moraju pridržavati. Novim zakonom o posebnom porezu na vozila Republika Hrvatska prihvaća praksu Europske unije o nediskriminiranju pri oporezivanju novih i rabljenih vozila te predlaže uvođenje kombiniranog sustava oporezivanja i to temeljem postotka od prodaje tržišne cijene kao vrijednosni kriterij te temeljem postotka od prodaje tržišne cijene ovisno o emisiji CO2 kao ekološki kriterij. Posebna novina u ovome zakonu je ekološki kriterij pri određivanju konačne cijene vozila. Naime, ova mjera se smatra posebno važnom budući da se prema podacima Europske komisije laka vozila odgovorna za otprilike 15% emisije ugljičnog dioksida u U razdoblju od 1990. do 2010. emisija CO2 u području cestovnog prometa u Europskoj uniji su porasla za gotovo 23% i smatra da bi ta brojka bila i veća da se nije dogodila recentna ekonomska kriza. Promet je jedan veći sektor u Europskoj uniji u kojem se emisija stakleničkih plinova i dalje u porastu. Uvođenje emisije ugljičnog dioksida u oporezivanje motornih vozila smatra se važnom mjerom radi ostvarivanja ciljeva Europske komisije za smanjivanje emisija stakleničkih plinova i ostvarenja obveza Europske unije sukladno Kyotskom protokolu. Europski parlament i vijeće su sa ciljem smanjivanja emisije CO2 za laka vozila donijeli Uredbu br. 443/2009. 23.travnja 2009. godine o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisije za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa zajednici kojom su utvrđene obveze proizvođačima koji prodaju motorna vozila u Europskoj uniji za postupno smanjivanje emisija ugljičnog dioksida kako bi do 2015. godine trebalo iznositi prosječno 130 g/km, a do 2020. godine prosječno 95 g/km za flotu novih vozila svakoga proizvođača. Mjere utvrđene navedenom uredbom te sustav oporezivanja koji za kriterij uzimaju emisiju CO2 doveli su do prosječne emisije od 135,7 g/km za nova vozila registriranih u Europskoj uniji što je smanjenje od 4,6 g/km ili 3,3% u odnosu na 2010. godinu. Za usporedbu, prema podacima Centra za vozila Hrvatske u Republici Hrvatskoj je u 2011. godini registrirano 21986 novih vozila na benzinski pogon s prosječnom emisijom od 143,5 g/km, 39 novih 39 novih vozila na benzin i ukapljeni naftni plin s prosječnom emisijom od 180,64 g/km i 19658 novih vozila na dizel sa prosječnom emisijom od 135,84 g/km. Ukoliko se uzme u obzir ponderirani prosjek gore navedenih brojeva dobiva se da je u 2011. godini prosječna emisija CO2 novoprodanih vozila u Republici Hrvatskoj iznosila 139,93 g/km što je za 4,2 g/km više od prosjeka Europske Prema nekim istraživanjima udjel novo registriranih vozila na hrvatskom tržištu u 2011. godini izgleda ovako. Znači do 130 g/km udjel udjel novih vozila je negdje oko 36,6%, od 130 gospodarstvo do 150 g/km udjel na tržištu novih vozila je negdje oko 41,3%, a preko 150 g/km udjel je 22,1%. Uvažavajući trenutku tržišnu situaciju i obveze Republike Hrvatske u sudjelovanju pri smanjivanju emisije ugljičnog dioksida CO2 sukladno europskim preporukama pristupilo se utvrđivanju kriterija koji bi doveli do željenog cilja. Tako se pri utvrđivanju stopa za vozila po ekološkom kriteriju prvenstveno vodilo računa da se na vozila sa malom emisijom CO2 ne plaća poseban porez na temelju emisije ugljičnog dioksida. Tako je i doneseno u zakonu, znači za motorna vozila koja se za pogon koriste dizelsko gorivo i čija prosječna emisija ugljičnog dioksida iznosi najviše do 85 grama po kilogramu i motorna vozila koja se koriste benzin i ukapljeni naftni plin ili prirodni plin čija je prosječna emisija ugljičnog dioksida iznosi do 90 grama po kilometru ne oporezuju ovom ekološkom rentom. Zatim da se vozila sa prosječnom potrošnjom od 120 do 130 grama po kilogramu pojeftine u odnosu na prosječnu prodajnu cijenu dok bi sva vozila ispod 120 grama po …/Govornik se ne razumije./… trebala značajno pojeftiniti. Ovim će se napraviti diferencijacija u cijenama, te mislimo da ovom mjerom Vlada Republike Hrvatske šalje jasnu poruku da se isplati voziti ekološki prihvatljiva motorna vozila. Također, naša je procjena da povećanje stope preko 130 grama po kilometru predstavlja granicu od nekontroliranog priljeva rabljenih vozila sa visokom emisijom CO2 i zastarjelom tehnologijom. Mjera koja bi također zadovoljila do poboljšanja ekološkog kriterija uvođenje instituta povrata posebnog poreza nakon izvoza koja se obračunava u proporcionalnom iznosu u odnosu na plaćeni posebni porez i amortizaciju vozila. Predmet oporezivanja kao i do sada za sva vozila, znači osim za ona gospodarska vozila a novina je da se motociklima se također uvodi ova ekološka renta dostavna i sanitetska vozila se ne oporezuju, vozila na hibridni pogon se djelomično oslobađaju ovisno o postotku dosega na električni pogon. Vozila na električni pogon se ne oporezuju, kamper vozila plaćaju 15% od utvrđenog posebnog poreza, te pic kup vozila sa dvostrukom kabinom se oporezuju. Bitno je naglasiti da dolazi i do promjene modela obračuna, gdje se u novome prijedlogu poseban porez obračunava od prodajne tržišne cijene u koju je uključen PDV. Navedeno nije u suprotnom s direktivom EU jer se radi o jednokratnom ili registracijskom porezu koji ne može biti uključen u poreznu osnovicu za izračun PDV-a jer se radi o trošku koji nije trošak trgovca već obveznik je kupac, odnosno porezni obveznik je građanin dok trgovci navedeno samo administriraju. to je zapravo ovaj dio gdje je bilo rasprave i usuglašeno zapravo je sa Europskom komisijom, znači i nije u sukobu sa Direktivom o PDV-u. Da vidite, znači efekt godišnji ovoga poreza je negdje oko 560 milijuna kuna. Da vidite koliko je bila široka rasprava znači od 2. studenoga na web stranici je održano stavljen prijedlog, te je održano preko 50 konzultacija u tijeku izrade i rasprave sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom gospodarskom komorom, HAK-om, sudskim vještacima, auto proizvođačima i kupcima, Centrom za vozila, Ministarstvom unutarnjih poslova, Zavodom za mjeriteljstvo itd. Cilj zakona je posebnom porezu na motorna vozila nije isključivo fiskalni već je zapravo prvenstveno ekološki budući da se potiče kupnja ekološko prihvatljivih vozila sa niskim emisijama CO2 kojom bi primjenom ovog zakona trebala pojeftiniti u odnosu na dosadašnje stanje. Zahvaljujem. - Stranka rada)** Evo nisam se mislio javljati za repliku, ali čuo sam da je gospodin Lalovac rekao jednu rečenicu da ovo što je do sad bilo više nije u skladu sa suvremenim oporezivanjem. Što je u Hrvatskoj suvremeno za građana? To bi se netko mislio kad je suvremeno onda je to za mene bolje, jer suvremen čovjek. Suvremen u Hrvatskoj znači u posljednje vrijeme znači platiti čim više i plaćati čim češće. Suvremeno ne znači napredno osim ako nije riječ o smanjenju poreza za prosječnoga građana. Znači, sad se postavlja pitanje da li ćemo mi plaćati više poreza ili manje poreza kad idemo registrirati auto. Ništa drugo nije u pitanju za građana. Plaćat ćemo u pravilu više. Znači, auto postaje luksuz. I spomenuli ste gospodine Lalovac jedan isto novi izraz, mislim ne novi izraz, stari izraz novi model. I novi model, kad kažete novi model oporezivanja to znači više ćete građani plaćati. To vam je suvremeno, moderno i novi model.

ekološkog poreza, ekološke rente u tome da mora imati takav poticaj zapravo da ima puno širi kontekst nego samo onaj odnos koji se govori oporezivanja. Jer u ovome smislu kada govorimo o tom načinu oporezivanja zapravo i mijenja te određene trendove i utječe zapravo i na naš okoliš u kojem živimo. U tome kontekstu je zapravo, puno širem kontekstu nego samo onome kontekstu samog oporezivanja. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu. U ime kluba SDP-a Ivo Jelušić. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra, poštovani ravnatelju Carinske uprave, kolegice i kolege. Pred nama je jedan zakon koji ima oznaku E, koji se usklađuje sa EU, ali on je osim što ima oznaku on je E i europski zakon, on je apsolutno hrvatski zakon ne po tome što ga donosimo ovdje u Hrvatskom saboru ali prije svega je hrvatski zakon po tome što se odnosi na gotovo sve građana Republike Hrvatske jer nema gotovo ni jedne obitelji u Hrvatskoj barem kad se prosječno gleda da se ovaj zakon na nju ne referira jer gotovo svaka hrvatska obitelj ili u prosjeku ima po jedan automobil neki i više. Prema tome, ovaj zakon koji tangira sve naše građane. Kažem, građane ne toliko gospodarstvo jer gospodarska vozila su oslobođena od plaćanja ovog posebnog poreza na motorna vozila. Dakle, za njih je on neutralan, odnosno bolje rečeno pozitivan jer ih ne opterećuje. I u tom smislu ovaj zakon ima i gospodarsku svoju funkciju. Ali na građane se itekako odnosi. Automobil kod nas je potreba, ali često puta nije samo potreba nego i više od potrebe. Uz potrebu je često to pitanje ili hobija, prestiža itd. pa oni koji automobil doživljavaju tako kao hobi ili kao prestiž to su uglavnom oni koji kupuju skuplje automobile da bi susjed vidio kako on vozi dobar automobil on će i platiti više. I to je u redu. Mi smo i do sada imali poseban porez na automobile, međutim on je uvažavao samo jedan kriterij a to je vrijednost vozila. Novina u ovom zakonu je u tom smislu i u tom je djelu i usklađivanje njegova sa stečenom europskom unijom a to je da uvažava i ekološke principe odnosno da uvažava činjenicu koliki koji automobil ispušta CO2 po kilometru i oni koji više zagađuju okoliš platit će veći porezni posebni Ovaj zakon derogira dakle dosadašnji kriterij a to je da onaj automobil koji je skupljiji da i ne plati više poreza, dapače ali to nije jedini isključivi kriterij ali ga i dalje uvažava na način na način da netko tko kupi automobil do sto tisuća kuna vrijednosti, ne plaća odnosno porezna stopa je nula a onaj tko kupi npr. automobil preko 500 tisuća a to može samo onaj koji ima malo više para, tko je malo bogatiji, e bogme on će platiti 70 tisuća kuna po toj po toj osnovi poreza posebnog poreza. Što se tiče emisije CO2 to je novina u ovom zakonu i u tom smislu ovaj zakon je i ekološki jer na neki način ovaj sankcionira ili penalizira one automobile koji imaju veliku potrošnju i koji imaju veliku emisiju ugljičnog dioksida i vidimo ovdje iz tablice iz ovog zakona da npr. automobil koji ima emisiju do nekih 130 grama CO2 po km što je prosjek EU na vrijednost automobila izračunat će se poseban porez u iznosu od 7%, ali onaj koji ima emisiju jako veliku ili ekstremno veliku npr. preko 300 grama CO2 po km će bome plaćati po stopi od 30%. Time se dakle želi učiniti da današnje ceste bude sve manje ugljičnog monoksida ali i u ovom dijelu je on opet možemo reći i socijalno pravedan jer oni koji u pravilu imaju veću emisiju CO2 to su u pravilu jači motori i skuplji automobili. Ono što je također novina u ovom zakonu u odnosu na postojeći a to je da se jednako tretiraju i novi i rabljeni automobili što se tiče posebnog poreza. Do sada su rabljeni automobili bili na određen način diskriminirani odnosno poseban porez na rabljene automobile bio je za 50% veći nego za nove kada je riječ o automobilu iste vrijednosti. Neki to dovode u pitanje i kažu pa sada će se to otvoriti veliki prostor za navalu rabljenih automobila iz Europe u Hrvatsku, da ćemo postati groblje rabljenih automobila. Ja mislim da to nije točno nego naprotiv. Čak možemo govoriti i o apsurdu. Gotovo nitko ne vozi novi automobil na ovaj način kako ga zakon tretira. Novi automobil je samo onaj koji nije do tada bio na cesti i koji nije ni do tad bio registriran. Već kad ga registriraš izađe na cesti kad je star dan, a da ne kažem mjesec ili godinu on već nije novi automobil i ako takav automobil nabavljaš ili voziš on nije novi nego rabljeni. E sad se ja pitam da li je automobil koji je star godinu dana je loš automobil u ekološkom bilo kojem sigurnosnom smislu nego automobil isti takav koji se i dan danas izlazi sa trake samo je godinu dana mlađi, to je dobar automobil a ljudi sigurno neće kupovati automobile stare deset godina koji imaju veliku emisiju CO2 pa po toj osnovi plaćati veliki porez na poseban porez jer im se to neće isplatiti. Dakle, osim što se izjednačava u smislu eto da se ne diskriminira on će ustvari ići na ruku našim građanima jer poznato je tko se iole bavi tržištem automobila a i ne mora svatko od nas tko kupuje automobile a svatko je imao tu priliku pa vjerojatno zna da je najbolje i najekonomičnije kupovati automobil star od godinu do tri godine. Tada mu vrijednost tržišna jako puno padne a stvarna njegova tehnička i uopće uporabna vrijednost je nije nije toliko pala. Prema tome zašto ne omogućiti našim građanima da ne mora baš kupovati novi automobil iz bilo koje tvornice u Europi nego star godinu dana a da mu je 30% jeftiniji i da ga zbog toga ne penalizira i ovaj zakon upravo to dobro čini jer to ni po čemu nije loš automobil. Ima istu emisiju CO2 koji se sad proizvodi, koji sad dolazi kao n ovi jer je to isti tip automobila samo što je ovaj godinu dana stariji jer poznato je da u automobilskoj industriji tako brzo se ne mijenjaju motori. Motori se mijenjaju sa novom linijom a dok god se proizvodi ista linija ista emisija Co2 bez obzira dakle jel taj automobil izašao danas ili bio star dvije ili tri ili četiri godine. godine. Sigurno da ovaj zakon neće napraviti od Hrvatske groblje rabljenih automobila nego svi automobili moraju tako proći …/Govornik se ne razumije/… tehnički pregled, prema tome mora imati potvrdu o …/Govornik se ne razumije/… imati tehnički pregled, moraju bit ispravni a ljudi neće biti stimulirani da kupuju automobile koji imaju veliku emisiju CO2 a to u pravilu imaju automobili koji imaju visoke godine starosti. Prema tome, kad sve uzmemo u obzir sigurno da je ovaj zakon u odnosu na postojeći poboljšanje jer on ima niz dimenzija, dakle on osim fiskalne koju naravno svaki zakon o porezu ima, za razliku od dosad važećeg zakona ima i tu ekološku funkciju koju ovaj nije imao, on ima dakle i svoju gospodarsku funkciju jer drugačije tretira osobne automobile za osobnu upotrebu, drugačije tretira one koji su u funkciji gospodarskog u u gospodarskom smislu ovoga poslovanja. Dakle oni nisu oporezivi i na koncu konca on je i pravedan u smislu socijalne pravednosti jer na one automobile koji imaju veće motore, jače motore i koji su skupljiji veća je stopa, dakle progresivna je stopa i to je u redu da onaj tko želi skupljiji, veći i jači automobil plati više, a onaj tko to ne može si priuštiti, da plati manje. U tom smislu, mislim da je ovaj zakon dobar i klub SDP-a će ga apsolutno podržati. Hvala Hvala. Klub HDSSB-a i kolega Dražen ĐUrović. Hvala. legendarni Ford je rekao kad su ga pitali koji je najbolji auto rekao je da je to novi auto, nije rekao rabljen godinu, dvije ili tri, no to je već pitanje optike koju je netko imao o autima. Još bih nešto htio sada pridodati glede glede ovog prijedloga. Ja znam da ljudi koji rade u Ministarstvu financija imaju puno posla i puno obveza i bave se raznoraznim područjima, pa možda nisu toliko, toliko ne prate kretanja oko autoindustrije, ili možda ne vole posebno aute i ne zanimaju ih općenito auti, pa evo i tu je predstavnik predlagatelja, možda ni njega previše ne zanima problem automobila, pa bi nama možda evo bit ću toliko neskroman da malo približim još problem automobila i onoga što se s njima događa u Republici Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina, kao što predlagatelj vjerojatno zna prodaja novih automobila u Republici Hrvatskoj nakon što je prije nekih 5, 6 godina dosegla vrijednost od preko 80 tisuća išla je prema broju od 100 tisuća novoprodanih auta, u 2011. prema ovdje dostupnom podatku je bila oko 43 tisuće, u prošloj godini je prema dostupnim podacima bila oko 33 tisuće, sa trendom daljnjeg pada prodaje u ovoj godini. I približili smo se prema broju novoprodanih auta brojevima koji zapravo nikada nisu ni bilježeni na ovom području otkad je hrvatske države, dakle i to je određen pokazatelj krize zasigurno, ali i određen pokazatelj i problema u kojem se mi nalazimo i cijena koštanja tih auta. Naravno hrvatski grad bez obzira na činjenicu što je Republika Hrvatska prema onome što se da čuti, vidjeti i saznati jedina država Europske unije koja neće imati proizvodnju automobila navodno svih ovih 27 ima ovakvu ili onakvu, a Republika Hrvatska će biti jedina koja to neće imati. Bez obzira na to hrvatski građani nemaju drugih prometala, u najvećoj mjeri ipak se voze autima, roba se u najvećoj mjeri transportira kamionima, još se dalje prevoze drugim prometalima koja troše gorivo i zagađuju zrak, prema tome od automobila kao današnje manje-više primarne potrebe čovjeka, jedne prosječne obitelji mi pobjeć ne možemo, i kao i u mnogim drugim pitanjima možemo si postaviti kao temu što mi kao društvo želimo ili što država u u obliku ovom koji predlaže Ministarstvo financija zapravo želi učiniti oko tih automobila. E sad, ovdje se kao neka mantra kao što se to već događa često spominje emisija CO2, emisija ugljičnog dioksida koji se mjeri u gramima po kilometru. Ta emisija CO2 i de facto određeni ekvivalent potrošnje goriva je nekog auta, samo preveden ovisno o nekim sustavima prigušivanja i slično, dakle ta emisija CO2 zapravo govori o tome koliko auto troši, da pojednostavimo pojmove i naravno oni auti koji manje goriva troše imaju manju emisiju CO2, oni auti koji troše više goriva imaju više, oni koji nemaju određene filtere još više, ali zapravo je ta emisija CO2 određen određen ekvivalent. E sad u današnje vrijeme kad je jako moderna ekologija kao jedna ovako vrlo danas je profitabilna znanost, proizvođači automobila su u situaciji da da su uspostavljene neke norme određenog dijela automobila koji oni moraju proizvoditi s relativno niskim emisijama CO2 i sad se stvara ta priča o CO2, no gdje je problem za hrvatskog građana. Problem je ukupno za hrvatskog građana u ovako koncipiranom pravilniku koji će zapravo prvo poskupiti cijene automobila, kojih automobila, pa onih automobila koje hrvatski građani u pravilu voze, a to su vozila tzv. kompakt klase, iliti golf klase. Dakle hrvatski građani, u pravilu i hrvatska obitelj ne može stati u jedno vozilo koje ima dvoja vrata i dva sjedala i ima 750 kubičnih centimetara, da bi ispunilo možda normu ispušnih plinova od 80 grama po kilometru, pa bi tada bilo zaista jeftinije. Dakle, postoji također registar svih vozila u Republici Hrvatskoj javno je dostupan svima, izdao ga je MUP Republike Hrvatske u tom registru možete vidjeti koja su to vozila danas koja će ispuniti normu za dizelska goriva da imaju emisiju manju od 86 grama CO2 po kilometru. Koliko ja znam ta vozila uopće ne postoje u Republici Hrvatskoj, a molio bih predlagatelja da me demantira i navede 10 automobila koji su trenutno u prodaji u Republici Hrvatskoj dizelska koja imaju emisiju CO2 manju od 86 grama po kilometru. Kad je riječ o benzinskim vozilima ovog posebnog poreza bit će oslobođena benzinska vozila sa emisijom CO2 manjom od 90 grama po kilometru ali ukoliko tih vozila nema ili u kojih ima 7, 8 udio njihovo u u prodaji iznosi nekakvih nula nula, ne znam koliko, to se radi o malim vozilima sa kubikažom od 700, 800 kubika, ima ih nekoliko, imaju sustave start stop, ta vozila ne mogu biti okosnica našeg poimanja ekologije ili smanjenja emisije ispušnih plinova i našeg odnosa kako ćemo mi sustav oporezovanja oporezovanja samo na drukčiji način postavljen okrenuti prema hrvatskim građanima, pa ću podsjetiti na neke primjere prema dostupnim podacima iz države Europske unije, nitko nije da granicu za neoporezivanje prema emisiji štetnih plinova postave na ove vrijednosti koje hrvatska Vlada postavlja, a molim predlagatelja neka me demantira ako griješim. Dakle u Saveznoj Republici Njemačkoj za CO2 vrijede kategorije, vrijedila je da se ne oporezuje manje od 120 grama po kilometru od 2010. do 2011., manje od 110 grama po kilometru vrijedilo je za razdoblje od 2012. do 2013. a od 2014. vrijedit će norma da se neće oporezovati vozila sa manje od 95 grama po kilometru u 2014., a mi već 2013. postavljamo kriterije koji su potpuno nedohvativi. Nije to samo Savezna Republika Njemačka, kad je došlo do gospodarske krize u Europskoj uniji prije nekoliko godina, kad su oni krenuli sa određenim bonusima poticati prodaju vozila u svojim matičnim državama i tako poticati svoju proizvodnju sve su subvencije, u svim državama EU bila također prema mjeri te proizvodnje proizvodnje ugljičnog dioksida prema potrošnom kilometru i sve za neke norme već od 120 do 130 grama. Red veličine 100, 200, 500, 800, 1000 eura ovisno o državi i ovisno o interesu koji je imala. No nijedna se nije bazirala na mjeru ispod 90 grama po kilometru ugljičnog dioksida za benzinski … jel kažem to u praksi znači da to vozilo ima 700 i nešto kubika, sustav je star. Stop, da je teško 700, 800kg i da vozi jednog laganog putnika koji će provesti testiranje tog vozila. Dakle, također mi imamo problem, e a ono čime se mi ne bavimo što je zanimljivo prema procjenama također ljudi koji se bave procjenama prometa oko 25% proizvodnje emisije u prometu do 30 proizvode teška vozila, gospodarska vozila, kamioni, autobusi, transportna vozila. E to nam nije zanimljivo. A ta vozila sa ogromnim emisijama uz prerade na ekološki prihvatljivija goriva može se donijeti znatno veći pomak u smanjenju emisije nego ovakvim stalnim pritiskom na same građane i konačno kroz cijenu jer obitelj se ne može voziti u vozilu koje ima emisiju od 80 grama po kilogramu. Ako ćete odgovoriti da se ovdje radi o promicanju vozila na električni pogon, podsjetit ću vas da se vozila na električni pogon neuspješno prodaju po cijelom svijetu i nitko ih ne kupuje, osim dijela hibrida. I hibridi koji su prodaju imaj emisije oko 85, 90, 95. A električna vozila navodno u prošloj godini u SAD na ne znam koliko se u SAD-u prodalo vozila, prodano je tisuću i nešto električnih auta, u Velikoj Britaniji isto toliko. Dakle ta vozila ne prolaze, pa to nije okosnica razvoja ni razvoja prometa ni nečega na čemu mi možemo temeljiti svoje zakonodavstvo. Dakle električna vozila ne prolaze, ona su preskupa, ne postoji izgrađena mreža ekološki zbog problema s odlaganjem onih baterija su također problematična i to uopće nije ono na čemu bilo tko danas ozbiljan temelji bilo kakav razvoj prometa u svojoj državi. A mi imamo još jedan problem kao RH, to je gospodin Jelušić spomenuo, problem vozila u koja se ugrađuju LPG odnosno propan-butan. Propan-butan kao otpadni produkt naših rafinerija prilikom prerade nafte kao što znate koji u RH vrlo često koštaju u maloprodaji puno više nego što ga ta ista INA koja ima ove dvije rafinerije prodaju susjednim državama, taj propan-butan prema tumačenju koji smo i dobili na jedno od zastupničkih pitanja prethodne ministrice zaštite okoliša Mirele Holy iz njenog odgovora je proizlazilo, njenog odgovora, njenog ministarstva u to vrijeme kada je bila ministrica da ta vozila imaju veću emisiju CO2. Ja sam pokušao naći neki relevantan podatak o tome da li vozila na LPG imaju zaista veću emisiju CO2 i nisam ga pronašao već sam naišao na podatke da vozila na LPG osim manje emisije i drugih štetnih plinova imaju i manju emisiju CO 2 za oko 10%. Problem je u RH što se ne može ostvariti mjerenje emisije vozila koja idu na LPG te što se ta vozila ne mogu registrirati sa instalacijom sa instalacijom koja se ugrađuje već se tako vozilo kupljeno kao benzinsko mora prvo registrirati, napraviti svu dokumentaciju i prometnu pa potom ponovno ići na ugradnju LPG instalacije pa na novu registraciju uključujući izradu i novih dokumenata. I makar vi u vozilo koje imalo nula kilometara ugrađujete LIG instalaciju vi ga zapravo to de facto činite tek nakon što ste u cijelosti to vozilo preuzeli i registrirali, što je ovako nonsens ali nije jedini u RH. Prema tome možda bi trebalo vidjeti što je s tim LPG-em i da li on na koji način se njega može uzeti u obzir kao recimo vozila koja voze na taj propan-butan ili LPG. Prema tome, ove norme posebnog poreza koji se odnosi na emisije štetnih plinova ukoliko želimo biti imalo pravedni i pošteni prema građanima onda nultu stopu treba staviti barem na razinu neke kompakt klase, a to je emisija za dizelska vozila otprilike 100, 115 grama po po kilometru i za benzinska vozila isto tako 100, 115, 110, 115 grama po kilometru sve drugo zapravo samo znači dodatno i opsežno oporezivanje svih vozila. Pa onda recimo želimo oporezovati a nemojmo stavljati nekakve smiješne stavke koje zapravo u realnim vozilima niti ne postoje. Prema tome, mi kao klub HDSSB-a ovakav prijedlog zakona koji u u situaciji naravno mi nismo kao država da mi trebamo poticati proizvodnju vozila ali u ovoj teškoj gospodarskoj situaciji ovakav prijedlog poreza će zapravo samo dodatno biti jedan teret građanima koji kupuju nova ili kupuju rabljena vozila, prema tome mi to nećemo podržati. Hvala. laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Đuroviću, prvo ja vam se stvarno zahvaljujem jer sam naučio mnogo toga o automobilima mada ste vi liječnik i stvarno vam hvala. Rekli ste u jednoj rečenici da su potpuno nedohvatljivi kriteriji za hrvatske građane, kao da je to važno jesu li dohvatljivi ili nedohvatljivi kriteriji. Nijemci rekli ste štite svoje građane, daju im vremena da postupno zamijene svoje automobile, kako napreduje tehnologija tako oni pričekaju svoje građane da mogu i mijenjati automobile da ne moraju nakon godinu dana promijeniti auto. Jesu li uopće dohvatljivi kriterij i cilj? To je važno pitanje. Jesu, kao što rekoh prije, cilj je dobiti što više novca od onih koji imaju najmanje kako se ne bi trebalo oporezivati one kojima su porezi o kojima govorimo smijurija. se želi se ovime dodati zapravo napraviti nametnuti novi porez i to je cilj. Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Ma da, hvala. Ja bez obzira što sam kirurg obožavam aute, jako volim aute i zato znam o autima jer ih volim i zanimaju me. Činjenica je, htio sam samo malo demistificirati te pojmove tih grama gdje se govori o ekološki prihvatljivim vozilima koja se neće oporezovati. Htio sam samo naglasit činjenicu da tih vozila u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj nema, odnosno da predstavljaju praktički beznačajni udio u prodaji zato što su ti standardi koji su tu postavljeni toliko visoki da su to letvice koje u ovom trenutku proizvodnja vozila ne dostiže i da treba ako želimo pripomoć građanima da imaju bolje i kvalitetnije aute onda nekakva norma treba biti ona kompakt klasa koju većina građana koristi i norme na kraju koje pogodnosti koje vrijede u većini europskih država, ne da mi budemo veći pop od pape što se u Republici Hrvatskoj često događa. Hvala. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. Pa kao što je ustvari bilo rečeno na samom početku, postojeći sustav oporezivanja motornih vozila bilo se može označiti zastarjelim ili drugi način se može reći da nije sukladan sa pravnom pravnom stečevinom Europske unije pa je to onda pretpostavljam i razlog zbog kojeg imamo ovaj zakon danas pred nama. Međutim, ono što mi se čini na samom početku važno istaknuti je očigledna činjenica da mi nemamo automobilsku industriju i stoga ta određena razmatranja u oporezivanju koji imaju zemlje na čijem se teritoriju proizvode automobili kod nas ne dolaze do izražaja i ustvari zbog toga se ovaj sustav oporezivanja i mijenja ovako kasno zato što je on ustvari bio uređen da destimulira uvoz rabljenih vozila na teritoriju Republike Hrvatske. Logika tog argumenta je bila da kroz destimuliranje uvoza rabljenih vozila će se osigurati da na hrvatskim cestama se kreću novija pa onda valjda time i sigurnija vozila. Posredno se na taj način dosezao i ovaj CO2 kriterij, ali takvu argumentaciju nije prihvatila komisija. Stoga imamo ovaj novi sustav oporezivanja i naravno da najviše da najviše rasprave i pozornosti privlači sama tablica u kojoj su definirani vrijednosni razredi i odgovarajuće porezne stope koje će se na te vrijednosne razrede primjenjivati. Ono što je prvo praktično pitanje koje se pojavljuje u odnosu na te vrijednosne razrede i porezne stope jest ustvari činjenica kakav će biti fiskalni efekt, da li će se ovom promjenom koja je eto motivirana u određenoj mjeri ekstremnim činiteljima, da li se tu ide u pravcu povećanja poreznog opterećenja, da li se ono zadržava istim ili se možda smanjuje. Na ovo se pitanje ne može odgovoriti jer porezna uprava se nije potrudila priložiti pa makar i neki ilustrativni izračun za neku vrstu vozila. A sa druge strane teško je bez poznavanja svih detalja i strukture cijene ustvari napraviti neku neprofesionalnu usporedbu i komparaciju. Zbog toga iako naši zakoni i pravila rada u Hrvatskom saboru zahtijevaju da svaki zakon ima ocjenu fiskalnoga učinka i koja će sredstva donijeti ili neće donijeti ili će oduzeti iz državnog proračuna, toga ovdje nema. Dakle ne možemo suditi o fiskalnim efektima ovoga zakona temeljem njegovog utjecaja na državni proračun, a fiskalna godina je u tijeku i on će stupiti na snagu znači danom ulaska čime će nesporno utjecati na fiskalnu situaciju. Dakle, po tom u tome dijelu zakon je manjkav i ne može se ustvari prosuditi o tome što ove predložene porezne stope znače, znače li one povećanje opterećenja ili njegovo zadržavanje na istoj mjeri ili moguće smanjivanje. Sa druge strane, ovi razredi koji su određeni s obzirom na emisiju ugljičnog dioksida po km ustvari postavljaju jedno zanimljivo pitanje, barem meni je to na neki način bilo zanimljivo, koje je vrste ovako popularnih marki automobila udovoljavaju ovim razredima zbog toga što cijeli cijeli tekst i duh zakona ide za tim da oni automobili koji emitiraju malo ugljičnog dioksida bi trebali biti manje oporezovani. Posebno me je zanimalo da li uopće ima neki koji emitira do 100 g/km. Našla sam jedva jedan koji emitira 99 g/km, to je vrlo maleni automobil. Svi ostali također vrlo maleni i vrlo skromni u biti ulaze u razred između 110 i 120 g/kg. Dakle vrlo maleni, vrlo jeftine cjenovne kategorije u suštini ulaze u kontekst stope od 3,5%. Stoga mi se čini da predlagatelj ustvari razmišljajući o ovim ovim razredima ih baš nije dobro rasporedio ako je želio stimulirati kupovinu automobila sa manjom emisijom jer i manja emisija na malim automobilima ulazi u relativno visoki razred. A sa druge strane postoje također vrlo skupi automobili koji isto ulaze u razred 3,5%. Tako nekako pokušala sam provjeriti da li ova tablica uspijeva ujednačiti i neke osim ovih nekih fiskalnih kriterija, uspijeva dohvatiti i možda neke kriterije pravednosti u određivanju ovih poreznih stopa. Nisam sigurna da se i u tome baš sasvim uspjelo. Ali kao što kažem što je konačan efekat za pojedinačne kupce, što je konačan učinak za građane ne može se znati i ne može se ocijeniti. Ono što nas u tom kontekstu u stvari i najviše u klubu Hrvatske demokratske zajednice smeta jest 7. stavak u 12. članku koji kaže da će Vlada RH uredbama mijenjati brojčane pokazatelje iz ovih tabela. Mogućnost da Vlada uredbama mijenja samu visinu poreznog tereta postoji i u nekim drugim vrstama trošarina. Kao što su znači naftni derivati ili cigarete. Međutim, obrazloženje i razlog zbog kojeg je Sabor dao Vladi to pravo da sam mijenja porezno opterećenje u tim vrstama trošarina jest u stvari potreba unijom u slučaju cigareta, odnosno u slučaju naftnih derivata reagiranja na snažne oscilacije cijene naftnih derivata na tržištu. Ta dva razloga procijenilo se i tada jesu, a očigledno takvo je mišljenje Vlade i danas jesu dovoljni razlozi da se na Vladu prenese originalna ovlast Sabora da utvrđuje porezno opterećenje. Međutim, mislim da u slučaju motornih vozila ne postoji niti jedan razlog, niti jedna urgentnost bilo poremećaja na tržištu bilo, bilo kakvog usklađivanja sa Unijom, jer u smislu visine poreznog tereta Unija tu ne propisuje ništa da se ova ovlast prenese na Vladu i da se mijenjanje poreznog opterećenja u ovoj sferi odvija bez rasprave u Saboru, dakle na jedan relativno tih i Smatramo stoga da ovo pravo koje je prenijeto na Vladu nije primjereno ovoj vrsti poreza niti je primjereno okolnostima i da to u ovome zakonu ne treba činiti. Upravo zbog toga, upravo zbog činjenice da se ove ovlasti oduzimaju Saboru, bez obzira što razumijemo da je usklađivanje sa Unijom i pitanjima oporezivanja sukladno emisijama i korištenjem poreza u ostvarivanju ekoloških ciljeva Hrvatska demokratska zajednica ove zakone neće podržati. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa kolegice. Četiri replike na vaše izlaganje. Prvi je Dinko Burić.

da ne postoji nikakav razlog da se pa rekao bih čak o ovome raspravlja čak po hitnom postupku. To se moglo, bilo je vremena da se ide u dva čitanja, a osobito ne to da se na ovakav način još jedanput od strane aktualne Vlade ne samo podcjenjuje nego Vlada sebi daje ovlasti koje niti po Ustavu nema i obezvređuje ulogu Hrvatskoga sabora u parlamentarnoj demokraciji. Postoje stvari točno je propisano što su ingerencije Vlade RH i samo u iznimnim slučajevima bi Vlada trebala preuzimat ono što što bi mogla napravit i bez znanja Hrvatskoga sabora. No, ja bih vezano uz ovaj zakon nešto posebno istaknuo. Dakle, i vi ste ukazali na nekoliko nelogičnosti. Jel' je opravdanje predlagatelja ovoga zakona bilo kako se želi poticati kupnja ekološki prihvatljivih vozila. To je bila osnovna teza. A onda sad s druge strane imamo nekoliko stvari koje iz ovog prijedloga zakona možemo iščitati kao minuse. Prva razlika prema u odnosu na stari zakon je to što se mijenja porezna osnovica, zato što za nova vozila porezna osnovica je maloprodajna cijena u koju je uključena i cijena PDV-a pa na neki način sad imamo dvostruko oporezivanje. Plaća se porez i na PDV. PDV je u prijašnjem zakonu nije bio uključen u osnovicu. Izmjenama ovog zakona ne razlikuju se rabljena od novih vozila u konačnici, a to je u starom zakonu ipak bilo utvrđeno. Trebalo je da smo išli u redovnu proceduru vjerojatno naći i neko bolje rješenje, a konstatacija da se ovim želi poticati kupnja ekološki prihvatljivih vozila mislim da je iz rasprave mog kolege Đurovića najbolje bila pokazana kako to u praksi u stvari baš i neće biti tako. Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete kolegice da se ovim prijedlogom zakona ne zna da li će doći do povećanja ili smanjenja poreza. Međutim, smisao ovog zakona uopće bez obzira na njegov naslov, bez obzira iz kojeg resora dolazi nije uopće fiskalno odnosno On je prije svega takve naravi da želi doprinijeti zaštiti okoliša. Prema tome, ovdje je važna i promjena našeg ponašanja da zaštita okoliša nije pitanje samo jednog resora, to nije čak ni ekonomsko pitanje ili ne samo to nije čak ni društveni problem i pitanje, to je prije svega danas pitanje morala. Pa ne slažem se s vama poštovana kolegice jer mi živimo u stvarnosti a u toj stvarnosti u Državnom proračunu koji se primjenjuje predviđeni su i određeni prihodi od posebnog posebnog poreza na uvoz automobila. Dakle neki je iznos Ministarstvo financija planiralo. Prema tome sa jednog praktičnog aspekta također je i važno znati da li se i ovim zakonom taj iznos koji je planiran u državnom proračunu može ostvariti. A sa točke gledišta običnoga građanina, pa ja mislim da njega zanima da li će automobili zbog ovoga poskupiti, da li će im cijena ostati ista ili će možda pojeftiniti. Tako da uvažavajući sve ove argumente koje ste vi rekli i potrebu očuvanja okoliša mislim da su i ova pitanja također važna. (SDP)** Uvažene kolegice rekao bih samo na vašu primjedbu da nema vozila dostupnih na tržištu koja bi ispunjavala uvjete ovaj da do 110 ili 120 grama CO2. po prijeđenom km. Ja sam jednom brzom pretragom našao jedno vozilo niže srednje klase koji je dakle ispunjavao uvjet čak do 110 grama CO2 po prijeđenom km, jedino koji je ispunjavao uvjet do 120 grama CO2 po prijeđenom km. Dakle postoje ta vozila koja su dostupna na tržištu i koja spadaju dakle u normalna vozila koja je u biti predstavljaju najveći tržišni udio u Hrvatskoj. Evo uvažena kolegice, iznijeli ste dvojbu rekavši da ne znate što će se desiti uvođenjem ovog zakona, da li će nešto poskupjeti ili nešto pojeftiniti, pa ja ću vam odmah razriješiti tu dvojbu, poskupjet će. Sva sreća predsjednik Vlade kako ova Kukuriku koalicija je uvela samo jedan jedini namet i to je onaj PDV od 25%. Ovo je ekološki namet, ekološki namet koji se odnosi i na osnovicu na koju je uračunat PDV pa je to tako porez na porez. I ostavimo sada mi na stranu pomalo i ekologiju itd, nego recimo građanima da će sada plaćati skuplji porez na motorna vozila motorna vozila i nije nama odnosno Vladi, Kukuriku koaliciji na pameti zaštita hrvatskog okoliša naše planete Zemlje nego je očigledno punjenje proračuna ovakvim posebnim porezom na promet motornim vozilom. Nikakvi grami CO2 nisu u pitanju nego su tu u pitanju kune i euri gospođo Ingrid, to recite jasno i glasno i nemojmo pričati o zaštiti planete Zemlje i glumiti supermana jer niste vi supermen nego je ovo ponovno novi harač i novi udar na džep hrvatskih radnika, seljaka i običnih građana koji možda ne voze onaj skupocjeni BMW koji je Sanader kupovao ili se ne voze u onim iznajmljenim automobila ne znam koje klase, lexus nego voze i dalje još zastavu, jugo itd. ili voze ove korejance. To je udar na džep hrvatskih građana, porez na porez. Građani dobivate i ekološki namet. To je to. to je kao onaj kuhar iz dobro jutro hrvatska. To je to.

Poštovana potpredsjednice, zamjeniče ministra sa kolegama, poštovane kolegice i kolege. Klub HNS podržat će donošenje ovoga zakona jer on je prvenstveno ekološki a onda fiskalan kako je već rečeno. Naravno ne dvojimo da ova rasprava na ovoj plenarnoj sjednici pa i ove upadice dok se raspravlja imaju smisla ovome parlamentu ali u biti ovaj zakon je zakon ne samo usklađenje s EU nego zakon koji unapređuje i ekologiju pa da odem malo dalje tko ide u smjeru onog što se zove i zdravog življenja ali i na ovaj način upućivanja građana da kad kupuju vozila da kupuju na način koji su ekološki, da razmišljaju o sebi, o svojoj djeci, o budućnosti neposredno i konkretno. U ime Kluba HNS-a istaknut ću nekoliko činjenica dijelom već rečenih po pitanju ovoga zakona da točno i jasno i našim građankama i građanima iskažemo i kažemo točno o čemu se konkretno radi i zašto je on u biti bitan i ekološki. kako je već rečeno, važeći zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove i u značajnoj mjeri i u suprotnosti s načelima ugovora o funkcioniranju EU i određenim direktivama. Jedna od temeljnih značajki u sustavima oporezivanjima motornih vozila u državama članicama EU koje su u velikoj mjeri različiti i ovisi o raznim čimbenicima poput domaće proizvodnje i drugo koje mi nažalost nemamo u biti je emisija ugljičnog dioksida ono kako mi to volimo reći CO2 izraženo u gramima po kilometru koji je u nekim državama jedini kriterij za oporezivanje. Shodno tome u prilogu iz zakona o posebnom porezu na motorna vozila predlaže se uvođenje kombiniranog sustava oporezivanja kojim bi se posebni porez utvrđivan kao vrijednosni kriteriji postotka od prodajne, odnosno tržišne cijene ovisno o emisiji CO2 kao istinski ekološki kriterij. Radi ostvarivanja ciljeva mi u HNS-u još jednom želimo istaknuti sa smanjenje emisije ugljičnog dioksida u Republici Hrvatskoj predlaže se da se vozila s malom emisijom CO2 budu oslobođena plaćanja posebnog poreza po tom kriteriju, dakle nemojmo govoriti o poskupljenjima kad ovdje apsolutno jasno se kaže da se stimulira ono što se zovu ekološka vozila, tako da na motornim vozilima koja za pogon koriste dizelsko gorivo i čija prosječna emisija ugljičnog dioksida iznosi do najviše 85 grama po kilometru i motorna vozila koja za pogon koriste benzin ukapljeni plin ili prirodni plin i čija prosječna emisija ugljičnog dioksida iznosi do najviše 90 grama po kilometru ne bi plaćao poseban porez na temelju emisije ugljičnog dioksida. Isto tako vodilo se računa znači zakon je sveobuhvatan i po pitanju hibridnih električnih vozila koja imaju svoj obračun, isto tako naravno isključuju se iz, odnosno oslobođeni su plaćanja poreza posebno na motorna vozila, vozila na električni pogon. Evo svjedoci smo činjenice da u Hrvatskoj se uskoro počinje i proizvoditi takva vrsta vozila. Naravno prema prijedlogu ovoga Zakona o posebnom porezu na motorna vozila izuzimaju se i oporezivanja ona motorna vozila koja su po svojoj naravi prvotno i isključivoj svrsi namijenjena obavljanju gospodarske djelatnosti čime u biti ne opterećujemo gospodarstvo. Predviđeni je institut povrata posebnog poreza što je apsolutno dobro, nadalje porezni obveznik koji bude kupac motornog vozila, odnosno osoba na koju glasi registracija vodit će se računa da ne bi mogla obaviti ta registracija bez dokaza o plaćenom posebnom porezu, predlaže se također da u slučajevima kupovine novih vozila u Republici Hrvatskoj trgovac, odnosno distributer obavi poslove obračuna i uplate posebnog poreza na motorna vozila u ime i za račun kupca, a naravno porezna uprava je zadužena da vodi apsolutno svu evidenciju. po ovome zakonu isto tako neovisno naravno o onome što sam rekao u prvom redu da je on ekološki zakon, da je ovaj zakon dosta i sveobuhvatan u onom smislu da definira i konkretne slučajeve koji su mogući kod nezakonite uporabe motornih vozila u Republici Hrvatskoj u smislu korištenja posjedovanja te činjenično ili pravno raspolaganja motornim vozilom na koje u Republici Hrvatskoj nije na propisan način obračunan ili plaćen porez na motorna vozila te propisane prekršajne kazne za takvo postupanje, i naravno kao i kod drugih poreza postoje ona slučajevi koji su izuzeti a to su diplomatska i konzularna predstavništva, međunarodne organizacije i obaveze koje proizlaze iz međunarodnih ugovora, a kao i kod drugih poreznih poreznih zakona. Dakle ono šta je ključno ekološka vozila s malom emisijom CO2 su ta koja se želi stimulirati i upućivati građane, i naravno nemojmo zaboraviti ovo je jedan od zakona koji je i edukativan i stimulativan za građane da napokon počnemo živjeti i ponašati se ekološki ne samo kod vozila. Dakle klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj zakon. Hvala lijepa. Hvala kolega Gjurković. Klub Hrvatskih laburista – Stranke rada i kolega Mladen Novak. Uvaženi kolega Gjurković, dakle budući sam imam osobni automobil vrlo dobro znam kakav se sustav primjenjivao dosad i kakav sam porez plaćao. On neće utjecati, ovdje se radi o posebnom porezu, dakle radi se o novom nametu hrvatskim građanima. Bila je izlika zaštita zemaljske kugle, zaštita hrvatskog okoliša, hrvatskog zraka itd., ja bih volio da je ova hrvatska Vlada s takvim žarom, entuzijazmom krenula riješiti zaštitu Hrvatske i hrvatskog okoliša prije svega rješavanjem one rafinerije u Bosanskom Brodu, međutim taj problem se ne rješava, i tamo je daleko veća emisija CO2 pa čak i CO ugljičnog monoksida i sumpornog dioksida itd. i svih ostalih štetnih plinova nego što to proizvede svi automobili koji su registrirani, i neregistrirani u Republici Hrvatskoj pa čak i poljoprivredni strojevi kao što su traktori, bili oni iz socijalizma ili ovi novi iz Amerike. Dakle kažimo, ponovno kažem kažimo otvoreno građanima radi se o novom porezu, o novom nametu građanima, i posebno je ovaj blistavo dražesno što će se ovaj poseban porez na motorna vozila oporezivati uključujući i osnovicu i porez na dodanu vrijednost, tako da ćete dvaput praktično platiti PDV, i to neće utjecati na pojeftinjenje ne znam koje vrste automobila, nego ćete imati psoeban porez koji će plaćati krajnji kupac, odnosno građanin, a ove određene olakšice za dostavu pizza itd. to mislim da je toliko zanemarivo da u krajnjoj liniji neće pomoći hrvatskom gospodarstvu, a ja imam poseban prijedlog, slažem se ja da treba uvesti i porez na glupost, samo treba uvesti mjerni instrument blesimetar,

ciljeva za smanjenjem emisije ugljičnog dioksida u Republici Hrvatskoj predlaže se da vozila s malom emisijom CO2 budu oslobođena plaćanja posebnog poreza, a gdje je tu novi namet građanima. I osim toga gospodarska vozila koja služe u obavljanju znači gospodarske djelatnosti na njih isto ne vrijedi ovaj zakon. Prema tome, vi kupe mi u špage a realnost je ono a to je da na one koji imaju malu emisiju ovo ne vrijedi i možemo ekološki zaista govoriti da se živi, da se stimulira i da se educira. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Klub Hrvatskih laburista-Stranke rada i Mladen Novak. Uvaženi zamjeniče sa suradnicima. Ovako na početku mislim da bi Vlada odnosno predlagatelj trebali razmisliti i o svojevrsnoj doradi ovog zakona na način da ne bude porezni obveznik samo onaj tko kupuje vozilo nego da to budu sve punoljetne osobe u RH, ali onda sigurno nitko neće moći izbjeći ovaj porez. Činjenica je da se mi možemo zavaravati i govoriti da je ovo ekološki, svrha ovog poreza ekološka zaštita međutim očito čim čim ne postoji auto ili odnosno imamo ih par primjeraka, kolega Đurović je spomenuo da ih ima nekih desetak primjeraka u cijeloj Hrvatskoj znači da je eminentno postavljen uvjeti koji je neostvariv. Imate priliku trčati sa Ben Johnsonom na 100m ali nećete ga nikad pobijediti, ali imate priliku. Tako i ovo imate priliku imati auto koji će biti neoporeziv, a jedini problem što ga nema, nema ga na tržištu, odnosno ima … Između Između ostaloga kako bi se zamotala u celofan stvarna želja, a to je oporezivati što više građane i što veći broj građana navodi se u obrazloženju prijedloga, a mislim da je čak i zamjenik ministra to rekao u svojoj uvodnoj riječi da se zakon po hitnom postupku stavlja

se konstatira da ne postoji jedinstvena europska praksa pa čak da maltene svaka država ima svoj način rješenja i da nigdje nije propisano na koji način bi to trebalo biti. Znači usklađivanje s propisima EU ne drži vodu. Mislim da je kolega Burić ako se ne varam spomenuo i još jedan problem odnosno novost to je da je nova porezna osnovica. Pa sada plaćamo porez na porez, što je novost. I to je vjerojatno isto s ciljem ekologije, to je sada ekološki, jer taj je porez pročišćen zato što ga plaćate dvostruko, dva filtera. Neko je spomenuo mislim da je predstavnik kluba SDP-a u prvom dijelu kada je govorio u ime kluba da je progresivna stopa poreza, što znači da je riječ o socijalnoj pravednosti. Socijalna pravednost ajde možemo reći s obzirom da se sada oporezuju i Pickup vozila koja su u pravilu skuplja vozila, ne u pravilu nego su baš skuplja vozila, u pravilu ih kod nas koriste ljudi dobro potkoženi ali je interesantno da u toj socijalnoj pravednosti su poreza oslobođeni avioni i plovila odnosno vlasnici aviona i plovila. Pa to je vjerojatno isto i ekološki ali i što je netko rekao iz SDP-a socijalno pravedno. Da li ima predlagač uopće svijest, vremena i trenutka gdje živimo? Da li ste svjesni da auto davno nije luksuz da je on potreba? Da li ste svjesni da većina čak i od odvih 370 nezaposlenih ima auto, mora odvesti dijete doktoru, mora odvesti bolesne bolesne roditelje ali neće više moći jer će biti prisiljen prodavati auto, ali neće ga imati čak ni kome prodati. Nažalost, mi sami sebe jednostavno pravimo se da nismo svjesni situacije gdje živimo. Kolega Đurović mi je još jednu ideju dao kada je u svom govoru koji je stvarno bio jedan vrhunski nadahnut govor, oslobođeni su ovog poreza kamioni i autobusi. Danas je ministar Dončić tu spomenuo mi već dugo nemamo prometnu politiku ali sada ćemo je imati. Ako je to stvarno namjera ministarstva odnosno kompletne Vlade, pa ja predlažem da nešto napravi po tom pitanju pa recimo jedan dio prometa preusmjere na tu famoznu željeznicu koja ima perspektivu po ministru, a perspektiva je i crno i to je perspektiva. Hvala vam lijepo. Ne znam kolega Vuljanić jel ste se javili ili ne? Dinko Burić ima repliku. Pa nisu svjesni. Ne samo zbog ovog današnjeg zakona nego i zbog svih poteza koje vuku jel aktualna politička vlast u RH vodi takvu politiku da će hrvatski građani na kraju biti sretni da mogu i bicikl vozite. Vodite nas prema tome da ćemo biti sretni da budemo kao i Kinezi prije nekih 15-ak ili 20 godina. A kada je u pitanju ova posebna nova osnovica na porez, točno je, zato se i zove poseban porez na motorna vozila. I rijetkim je moglo pasti na pamet to što je palo evo predstavnicima naše vlasti da udare porez na PDV, dakle da PDV dodaju sada u osnovicu i onda još na to porez, a sjećamo se i sad nas još zaglupljuju, ne samo nas nego sve hrvatske građane kako ovim zakonom to neće udarit po džepu građana nego kako će sve biti još jeftinije. Kao što su nas uvjeravali da kad su dizali PDV sa 23 na 25% da se to neće odrazit na životni standard građana pa evo vidimo što imamo iza toga. I danas je na aktualnom satu predsjednik Vlade nekoliko puta rekao nismo uveli nikakve nove namete, ne, samo takve koji su građanima Republike

Ma iskreno rečeno kolega Burić slušajući vas, slušajući sve kolege koji su danas iz oporbe govorili o ovom zakonu, sam sebi sam postavio pitanje. Dođe mi prosto, ne dođe mi ali skoro da mi dođe žao saborskih zastupnika iz vladajuće većine kad trebaju ovako nešto zagovarati i braniti, a sami su svjesni da to u suštini nije ono što oni moraju reći da je. Najgore kad sami sebe morate lagat i reći pa gledajte ali to vam je stvarno ekološki. Ali ovo nema s ekologijom veze, ovo je stvarno. Ja razumijem one koji su ekološki osviješteni iznad prosjeka, dapače izuzetno ih cijenim ali činjenica je ako vama netko kaže od sutra svi voze auto koji ne troši ni kapi benzina inače će platit porez, vi imate mogućnost da ne platite porez, samo takvog auta nema. Ali sad je zadatak zastupnika, dajte to objasnite da ono što je crno ipak nije crno. možda je stvarno jako, jako, jako sivo, jako tamno sivo pa možda se tako da objasnit. Hvala. Hvala vam poštovana potpredsjednice. Pa ja moram reći da sam ja prilično iznenađena sa današnjom raspravom zbog toga što bih očekivala da zastupnici i zastupnice u ovom parlamentu podrže jedan zakon koji ide u pravcu poboljšanja situacije u području zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Danas je tu rečeno cijeli niz netočnih stvari i tu bih kao primjer htjela navesti da sam se kao ministrica zaštite okoliša i prirode vozila u automobilu Mitsubishi i-MiEV-u koji je električno vozilo, potpuno električno vozilo i ukoliko bi se napajalo sa obnovljivim izvorima energije imalo bi apsolutno nula emisija CO2. Ja smatram da je ovaj zakon jako, jako dobar korak ali prvi korak kojeg Hrvatska čini u procesu ozelenjavanja prometa, a treba imati na umu da je promet već cijeli niz godina najveći zagađivač zraka u Republici Hrvatskoj, znači nije industrija, nije energetika nego je promet i to promet ne samo teški cestovni promet nego promet osobnim automobilima kojeg koristimo ja vjerujem svi mi ovdje u ovoj zgradi. ono što posebno mene recimo je mučilo svih ovih godina jest to da električni automobili poput tog i-MiEV-a u kojem sam se vozila kao ministrica danas morate plaćati vrlo, vrlo skupe poreze iako je to tehnologija koja je dobra i pozitivna za okoliš. Ovo što mi ćemo nadam se krajem ovog tjedna i izglasati jest da će upravo takva vozila znatno pojeftiniti u odnosu na to kako se ona kreću sada. Danas je bilo puno riječi ovdje da će ovaj posebni porez da se radi o novom porezu, da takvo nešto do sada nije postojalo, to nije točno kao prvo i ono što treba reći građanima i građankama Republike Hrvatske da će rezultat ovog zakona i ovog novog načina obračuna poreza na motorna vozila biti takva da će ekološki prihvatljiva vozila biti znatno jeftinija nego što su ona danas. Druga stvar je da će jedna srednja kategorija po emisijama, znači do nekakvih 130 g/km ostati ista cijena ili čak nešto niža što ja smatram da je dobar, a da će vozila sa većim emisijama plaćati višu cijenu nego što plaćaju danas. Ja mislim da je to ono čemu mi trebamo težiti i stremiti, odnosno da oni koji su veći zagađivači trebaju više i platiti. Znači nije prvi cilj ovog zakona kao što se tu cijelo vrijeme pokušavalo na neki način uvjeriti javnost da se povećaju porezni prihodi države na temelju poreza na motorna vozila ili nekakvog novog poreza nego je upravo to da idemo u pravcu ozelenjavanja prometa u Republici Hrvatskoj. Kao što sam već spomenula, ova mjera sama po sebi neće doprinijeti puno ukoliko neće slijediti i neke druge mjere i ja očekujem od Vlade Republike Hrvatske, ali ne samo od Vlade Republike Hrvatske nego i od jedinica lokalne samouprave, od gradonačelnika i gradonačelnica da i one nešto naprave po pitanju ozelenjavanja prometa u Republici Hrvatskoj. Ono što svakako treba razmotriti kao sljedeći korak jest da se putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji se između ostalog puni i temeljem ekoloških naknada koje uplaćujete prilikom registracija vozila i koje bi ustvari trebale biti namijenjena ta sredstva za poticanje ekološki prihvatljivijih vozila biti sada korištena za subvencioniranje, financijsko subvencioniranje onih građana koji se odluče na kupnju električnih vozila ili određenih hibridnih vozila. Naravno još jedan korak koji država i jedinice lokalne samouprave trebaju napraviti jest da se gradi mreža infrastrukture odnosno punionica u gradovima, na parkiralištima kao što je to već više godina praksa u mnogim europskim gradovima gdje vi kad sparkirate svoj automobil ga možete uključiti u struju i napuniti dok ste na poslu ili se bavite nekim drugim poslovima u gradu. Također to vrijedi i na mrežu benzinskih stanica. Ono što moramo također napraviti kako bismo ozelenili promet u Republici Hrvatskoj je da znatno više koristimo željeznice, posebno prigradsku željeznicu za prijevoz putnika posebno u ovom gradskom i prigradskom prometu, ali također i korištenje biogoriva. Mjere koje se mogu na lokalnoj razini provesti su primjerice besplatni parking koje bi jedinice lokalne samouprave davale za hibridna vozila i za električna vozila. Ja vjerujem da bi i to bio jedan od motiva da ljudi krenu u kupnju tako ekološki prihvatljivih vozila. Zatim je naravno izuzetno bitno da se poboljša i kvaliteta i učinkovitost i tako da kažem ekološka kvaliteta javnog gradskog prijevoza, da se napokon počne uvoditi taj bio plin u gradski prijevoz i struja koja bi bila izvedena iz obnovljivih izvora energije ali naravno da je to jedno prilično ovako komplicirano pitanje koje ima veze i sa HEP-om, sa pitanjem monopola, sa većim korištenjem obnovljivih izvora energije. Dakle, nisu stvari tu baš jednostavne. Sljedeća mjera koju trebaju također jedinice lokalne samouprave napraviti kako bi poboljšale stanje što se tiče emisija CO2 u prometu je dobra mreža biciklističkih staza, zatim mogućnost korištenja tzv. javnih bicikala što je praksa koja se danas koristi u velikom broju europskih gradova i to su sve nekakve normalne stvari. Da se vratim na onaj ekološki automobil kojeg sam imala priliku vozit kao ministrica. Evo ga jedan mali zgodni podatak, dođete doma, parkirate ga, uključite ga u struju fino kao bili koji kućanski aparat i za 7 kuna vozite se 100 km po gradu. Ja mislim da je to uz sniženje cijena ovakvih automobila što će sigurno pridonijeti ovaj zakon jedan od dobrih argumenata da građani počnu razmišljati i o tom obliku

Uvažena kolegice ja doista vjerujem u ovo što ste sada rekli, ali odmah na početku hajmo malo ostaviti jedinice lokalne samouprave i mogućnosti lokalne samouprave sve dok je centralizirana država i dok su prazni džepovi tih jedinica lokalne samouprave. A evo neka kolege iz financija pojasne da li će uopće doći do pojeftinjenja. Neće doć? To ovisi o auto industriji da li će netko i proizvođačima automobila da li će netko sniziti cijenu nekog modela automobila, ali to neće ovisiti o ovom porezu. Ovo je porez na porez. Europske zemlje ili razvijene svjetske zemlje subvencioniraju nabavku hibridnih električnih automobila ili prevoznih sredstava na obnovljive izvore energije. Ne rješavaju to porezom, ne rješavaju porezom na porez. S druge strane mi ekologiju ne možemo zaštititi porezom. Imate istovremeno oslobađamo zrakoplove, plovila, ne ono s malo vitra plovilo. To je već oslobođeno ili neki Crysler ili Lexus ili itd. jer su oni oslobođenih tog poreza. S druge strane imate zrakoplove koji ja vjerujem da ste gledali određene emisije gdje je čitava atmosfera i gornji i donji sloj atmosfere uništen upravo stalnim zrakoplovnim prometom gdje praktično zemljina atmosfera broji zadnje dane svog opstanka. Kad govorim o zadnjim danima ne mislim na mjesec dana, nego radi se tu ipak o desecima tisuća godina itd. Ali cjelokupni promet je uništio atmosferu. Na kraju krajeva, ako baš želimo zaštititi hrvatski zrak, hrvatski okoliš, na kraju krajeva i planetu Zemlju pa počnimo od one rafinerije u Slavonskom Brodu. Niti sva ova vozila koja se voze u Hrvatskoj, pa čak i ona u tranzitu ne zagade toliko zrak koliko ta rafinerija. …/Upadica Zgrebec: Hvala lijepa./… A Vlada je

Vrijeme vas je isključilo. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Joj što bih ja volio da ste tako i Pupovcu. On je dve minute dok je pričao o Tesli, velikom čovjeku. Poštovani kolega sami ste sebe demantirali. Naime, naravno da će vozila koja su ekološki prihvatljiva pojeftiniti zato neće morat platiti ovaj porez. Pa onda kako će poskupit će valjda ta vozila? Mislim ne razumijem o čemu se radi. A sami ste rekli da subvencije nisu predmet ovog zakona jer nisu predmet ovog zakona. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima propis Zakon o fondu i tamo je definirano na koji način se taj fond puni i također je tim zakonom definirano da se sredstva iz kojih se taj fond puni trebaju trošiti namjenski za točno određene projekte i iz onog dijela iz kojeg osnove se pune, ako se pune iz poreza na CO2 na motorna vozila onda je naravno logično da se ta sredstva trebaju koristiti kao subvencija u ne znam određenom iznosu 10 tisuća kuna za sve one ljude koji se npr. odluče kupiti električno vozilo i ja zato kažem ovo je prvi korak i naravno da on ne može doprinijeti tome da ćemo mi imati ozelenjeni promet u Republici Hrvatskoj ali moramo krenuti od nečega. Žalosno je da Hrvatska je jedna od rijetkih država u Europi koja nije imala ekološki kriterij uveden u smislu porezne politike za motorna vozila. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Uvažena kolegice Holy, dakle i ja i vi slažemo se s time da podržavamo prijedlog zakona koji bi temeljio izračun poreza, posebnog poreza na motorna vozila, na način da kažnjava ako tako mogu reći one koji ispuštaju veću količinu ugljičnog dioksida, no ovdje se ne radi samo o tome, ovdje se radi o kombiniranom pristupu, s jedne strane većinu tog poreza određuje vrijednosni kriterij, dakle cijena vozila, a s druge strane većinu tog istog poreza određuje i količina ispuštenog CO2. Da je Vlada predložila Saboru samo kriterij ekološki onda bi vjerovao i bio bi apsolutno siguran da će to dovesti do smanjivanja cijena za vozila koja su ekološki prihvatljivija, ovim se porezom uvodi revolucionarna promjena, jer prvi puta se utvrđuje većina trošarine nakon što se utvrdi maloprodajna cijena, nakon što se utvrdi visina carine i nakon što se obračuna PDV, dakle to je trgovcima potpuno novi pristup i oni sada cijenu ove trošarine i tog posebnog poreza moraju vezivati u svoju maržu, što će onda u svakom slučaju donijeti do novog obračuna. I druga stvar koja se s ovim zakonom događa a dosada nije bio slučaj i to u zakonu piše da trgovci više nisu dužni javno objaviti osnovicu za obračun trošarine i tu postoji ta mogućnost zbog kojega je vrlo velika vjerojatnost da će ova vozila koja ispuštaju veću količinu CO2 poskupjeti, ali ne ostavlja dovoljno mehanizama i sigurnost građanima da će oni koji, ona vozila koja ispuštaju manje, manje CO2 da će oni pojeftiniti i to je problem, i tu je Vlada trebala ići samo s jednim kriterijem i ostaviti postojeći obračun PDV-a i poreza i onda bi bili sigurni da se ovo neće dogoditi što je ovdje iskazan strah od mnogih od nas. Pa evo ga, pa ja moram reći da ovo što sam maloprije utvrdila nisam isisala iz prsta, nego sam razgovarala upravo sa kolegama iz Ministarstva financija koji su zajedno sa kolegama iz Ministarstva zaštite zaštite okoliša, iz ovog Centra za vozila i ne znam još kojim, mislim da je i Institut "Hrvoje Požar" bio uključen u razradu mislim tih mjera, i oni su napravili valjda nekakve tablice, izračune, nisu napamet to, ja se nadam da će kolege u ne znam završnom obraćanju malo pojasniti to. Htjela bih se još samo osvrnuti na nešto što je bilo rečeno i od strane vaše kolegice kada je govorila u ime kluba HDZ-a, a to je da su ove granice drukčije u odnosu na granice koje su prisutne u drugim europskim državama. Pa tu trebate imati jednu vrlo jednostavnu stvar na pameti, a to je da sve te europske države imaju vrlo jake automobilske industrije i da im je pored toga što im je naravno u interesu bilo da idu prema ozelenjavanju prometa, bilo u interesu i da zaštite interese svojih velikih automobilskih industrija i naravno da su te granice kod njih drukčije nego su te granice kod nas, s obzirom na to da mi nemamo automobilsku industriju. Možda ćemo jednog dana imati automobilsku industriju upravo ovih električnih vozila o čemu se sada nešto govori, ja se nadam da će takvo nešto biti, ali treba razmišljati ustvari da li je naš interes i da subvencioniramo strane automobilske industrije ili nam je glavni cilj da ozelenimo promet u Republici Hrvatskoj. Ja mislim da nam glavni cilj treba biti ozelenjavanje prometa.

rekli ste kako nije osnovna namjera, namjena ovog zakona punjenje državnog proračuna, nego evo pozitivni učinci na zaštitu okoliša. A kako onda objašnjavate činjenicu da je u obrazloženju ovog zakona na stranici 6. predlagatelj zakona napisao zašto plovila i zrakoplove izuzima iz ovoga, predlaže se ukidanje oporezivanje zrakoplova posebnim porezom jer je u razdoblju od 15. srpnja 2004. do 22. kolovoza 2012. s te osnove zabilježen prihod u državni proračun od samo, pa to vam samo pokazuje, a nigdje se ne baca u prvi plan zaštita okoliša i koliko zagađuju i zrakoplovi i plovila na našem Jadranskom moru i po našim rijekama, nego se gledao iznos je li to doprinosi punjenju državnog proračuna ili ne doprinosi. A s druge strane, znate kad god uvodite neki porez koji je teret za građane onda pravdati da je to u svrhu zaštite okoliša možda ovo na papiru je u svrhu zaštite okoliša, ali ovo zagađivanje životnog standarda hrvatskih građana, vi imate situaciju da se na ovaj način oslobodili ste od plaćanja one koji imaju avione, koji imaju plovila. Pa to su ljudi koji plivaju u novcima, a ogromna većina hrvatskih građana na kanistre danas kupuje gorivo, ne da puni pun rezervoar, nego na kanirestere. I vi oslobađate one koji ne znaju što će s novcima koji imaju plovila i avione da ne plaćaju ovaj poseban porez, a one koji jedva krpaju da možda mogu odvesti svoju bolesnu djecu doktoru, njih opterećujete posebnim porezom. Pogodujete bogatima, a derete kožu onima koji jedva preživljavaju. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku Mirela Holy. Poštovani kolega ja ne znam ali mi se čini da ste nešto malo pogrešno pročitali. Čini mi se da se oslobađaju one koji su za gospodarske namjene, a nisu za one privatne potrebe. … Ali doista ne mogu razumjeti da se protivite smanjenju poreznog opterećenja na ekološki prihvatljiva vozila i da to objašnjavate da će to biti udar na građane RH. Evo samo to.

nerealno osjećao kada sam slušao vaš lijepi traktat o ozelenjivanju hrvatskog prometa kako to već ide o tom što još treba poduzeti da nam država bude onakva kakvu želimo i kakvu i vi i ja želimo, to uopće nije u pitanju. nikako mi nije jasno jel to baš sve skupa mora početi tako da se nabije porez onima koji ga izbjeći ne mogu? Jer možda će se ljudi uskoro voditi u električnim automobilima, istina. Možda ćete se vi voziti u njemu, možda ću se i ja voziti u njemu ali prosječan hrvatskih građanin u sljedećih pet godina auto promijeniti neće, ni ovaj svoj benzinski, vozit će se u starom i on će dimiti i ispuštati oblake oko sebe i taj čovjek će plaćati porez. Vi i ja možda nećemo, kupit ćemo električni automobil, uštekat ćemo se u utičnicu i vozit ćemo se zeleno i bit ću sretan što sam ekološki svjestan. ta sintagma moram je ponoviti ozelenjivanje prometa je stvarno dirljiva i potrebna i nitko protiv nje nema ništa,

Pa uvijek moramo od nekud krenuti, ne. A i druge europske države su krenule i sa ovim mjerama i sa nekim drugim mjerama, a neke od tih mjera se već i provode. Neki gradovi poput npr. Koprivnice već cijeli niz godina imaju javne bicikle npr. neki gradovi imaju odlične mreže biciklističkih staza, neki rijetki gradovi imaju i javni prijevoz na bioplin. Nažalost jako malo njih. Znači nije baš da ništa ne postoji. Treba se napraviti puno, puno više to je činjenica, ali mislim sada može ispasti pomalo cinično ovo što ću reći, ali ti građani o kojima ste vi govorili kroz zabrinuti način kroz koji evo ga nemaju ni za benzin ni i rekli ste da ni oni neće kupovati automobil. Ako neće kupovati automobil ovaj ih se zakon ne tiče ni na koji način. To je to, a ako se odluče kupiti novi automobil onda se nadam da će biti motivirani da kupe ekološki prihvatljiviji automobil zato što će im takav automobil biti dostupniji i kroz ova porez i kroz određene subvencije putem države, a možda jedinica lokane samouprave, nikad se ne zna. Nastavljamo sa raspravom Draženko Pandek. Izvolite kolega. **Pandek, Draženko (SDP)** Hvala poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege. U prvom redu moram istaknuti da mi je posebno zadovoljstvo podržati ovaj zakonski prijedlog kao saborski zastupnik SDP-a jesam sudjelovao u radu Savjeta za zaštitu okoliša SDP-a kojeg je vodila zastupnica Holy, a koju trajno od 2011.i predstavio prijedlog koji je bio upravo usmjeren na to da se dosadašnji model obračuna trošarina promijeni u smjeru da više uvaža ekološke kriterije pri određivanju trošarina. Taj dosadašnji model imao je gotovo isključivo fiskalnu svrhu te je više opterećivao vozila naravno sa većom cijenom. Takva logika imala je tada i socijalno ekološku vodiljku prije desetak i više godina jer su u to vrijeme bila skuplja vozila, vozila sa većom zapremninom motora, većom potrošnjom i većim utjecajem na okoliš. sada s razvojem vozila koja koristeći naprednije tehnologije imaju manju potrošnju goriva, manji utjecaj na okoliš, a pogotovo manju emisiju CO2 po pređenom km, takav način obračuna trošarina postao je zastario i upravo kontraproduktivan. Nove tehnologije koštaju, one povećavaju cijenu vozila, a po dosadašnjem modelu kupci vozila koje koriste nove tehnologije prijateljske prema okolišu koje zahvaljujući tome imaju manju potrošnju goriva i manji ekološki otisak na okoliš u biti bivaju penalizirani. Dakle, razlozi za podržavanje ovakvog modela obračuna trošarina prema vrijednosti vozila, ali i prema vrijednosti CO2 prema pređenom km su brojni. izrazito, promet je izrazito značajan izvor emisije CO2. Najveći dio emisije CO2 potiče iz cestovnog prometa, dakle od 86 do 94% ovisno 1995.u Hrvatskoj je bilo registrirano oko 164 osobnih vozila na tisuću stanovnika a u 2009.taj je broj narastao na 542. Dakle, primjećujemo izuzetan porast broja vozila naravno sukladno s time i veću emisiju CO2 koja dolazi iz segmenta prometa. Sam podsektor prometa sudjeluje u ukupnoj i neposrednoj potrošnji energije sa oko 30% što je značajan udio i naravno samim time ima značajan utjecaj na ukupnu emisiju CO2. Dakle sve ove činjenice nameću potrebu za djelovanjem usmjerenu upravo ka manjoj potrošnji CO2. Dakle premda u globalnim okvirima hrvatski udio u toj emisiji i nije naravno značajan nikako ne bi na ovom području smjeli zanemarivati našu obvezu odgovornog ponašanja. Dakle ne samo što je Hrvatska preuzela određene obveze iz međunarodnih sporazuma gdje smo se obvezali na ograničavanje emisije CO2 i plaćat ćemo određene penale ukoliko ne postignemo određene standarde. Hrvatska je izuzetno osjetljiva na klimatske promjene i naravno da ima interesa doprinositi sprečavanju globalnih promjena klime. I kod nas su meteorološki ekstremi što možemo vidjeti sve češći, bilježimo ekstremne suše i velike poplave, štete pogađaju velike i nas. Toga jednostavno nema izgovora za nedjelovanje. Temeljna zadaća državne vlasti na ovom području je dakle smanjiti emisije, a da se ujedno ne ugrozi gospodarski razvoj, konkurentnost, individualni standard i zaposlenost. Slučajno ili ne u kratko vrijeme prije nego što je ovaj zakon predstavljen i upućen u proceduru kroz medije smo mogli pratiti vijesti vezano uz dva odvojena hrvatska projekta električnih automobila. Jedan je projekt super sportskog električnog automobila Rimac, a drugi je projekt malog električnog automobila tvrtke …, sad se mislim zove Lux. Radi se o proizvodima hrvatske kreativnosti i pameti. Prije nekog vremena u radnom posjetu Saboru bila je delegacija Svjetske banke koju je predvodio gospodin Ham, on je inače rođeni južnokorejanac. Tom prilikom on je rekao bi čak vrlo iskreno i s uvažavanjem govorio o velikoj kreativnosti i inovativnosti koju nalazi u Hrvatskoj. om prilikom je izrijekom govorio baš o ovom automobilu Rimac, super sportskom automobilu Rimac koji sam spomenuo i inače je prvi primjerak koliko sam vidio u medijima je čak i prodan u Španjolsku. Spomenuo je da njegova domovina Južna Koreja ima takvu razinu individualnosti i kreativnosti da bi njihov gospodarski rast bio i značajno veći nego što je sad, a ipak svjedočimo da razina gospodarskog napretka Južne Koreje i Hrvatske je nažalost neusporediva u korist Južne Koreje. U čemu je onda problem? Čini mi se da u tome što mi jednostavno ne znamo stvoriti uvjete da naši kreativci pretoče svoje ideje u proizvode. Rekao bih čak da ih gušimo. Uvjeren sam da će ovaj zakon makar u maloj mjeri pomoći i našim poduzetnicima entuzijastima da njihovi projekti koje sam upravo spomenuo prežive. Čak štoviše, mislim da bi drugim mjerama fiskalne politike trebali podupirati ovakve i slične projekte. Premda ovaj zakon predstavlja korak u pravom smjeru kao što je rekla kolegica Holy, on naravno nije sam po sebi dovoljan. Premda su sada tehnologije koje omogućuju primjerice u prometu korištenje nekonvencionalnih goriva još uvijek skupe u budućnosti je lako predvidivo smanjenje cijene takvih tehnologija i njihova veća dostupnost. Neke zemlje upravo u razvoju takvih tehnologija vide svoju priliku. Tako npr. Danska planira do 2050. godine u potpunosti prijeći na potpuno obnovljive izvore energije. Pri tome računaju da će im takav prelazak biti skup s obzirom da su alternativni izvori energije skuplji od konvencionalnih, ali računajući … te gubitke iz razvoja tehnologije i izvoza takve tehnologije. Bez obzira i na trenutnu skuplju cijenu energije iz fosilnih goriva i korištenje motornih vozila na fosilna goriva jasna je tendencija da u srednjeročnom razdoblju moramo očekivati poskupljenje energenata koji se baziraju na fosilnim gorivima. Brojni stanovnici Indije i Kine će u nekom srednjeročnom razdoblju koji su sada siromašni ipak doći u mogućnost kupiti automobile. Ta njihova akvizicija automobila će poskupjeti fosilna goriva, povećati potrošnju, a svi smo svjesni da se izvori fosilnih goriva ne ne povećavaju nego čak dapače smanjuju. Ekonomska računica je tu jasna i ekonomskim laicima. A Hrvatska ima velik broj kreativnih pojedinaca koji na ovom području o kojem sam govorio već dosta daju. Mislim da jednostavno moramo poticati njihovu inovativnost na svaki mogući način pa i na ovaj pružati im uvjete za uspjeh. I ovaj zakon kao što sam rekao predstavlja korak u pravom smjeru. Fiskalna politika naravno ne smije biti samo puki sakupljač sredstava već se mora koristiti za postizanje strateških ciljeva kojima težimo. Osobno smatram da razvoj alternativnih izvora energije i vezano za to razvoj ovih vozila koje ne isključuje, koji ne upotrebljavaju fosilna goriva fosilna goriva je dakle korak u pravom smjeru. Mi nemamo još svoju vlastitu autoindustriju. Na oba polja smo deficitarni, a vlastitom proizvodnjom energije, još k tome zelene, čiste energije i vezano na to zelenih automobila ostvarujemo multi… učinke, supstituiramo uvoz o čemu ministar financija … govorio, otvaramo nova radna mjesta i razvijamo tehnologiju, taj no hau koji može postati izvozni proizvod, izvozna šansa. Nažalost, do sad nismo privukli niti jednu veću autoindustriju da … svoj pogon u Hrvatskoj premda je interesa bilo, ali su svi dakle potencijalni ulagači odustali prvenstveno jer kod nas nisu našli takvo poticajno okruženje za njihovo ulaganje kao što su nalazili u nekim susjednim zemljama iz okruženja prvenstveno. A zadnjih mjeseci donesen je po mom mišljenju niz zakona kojima je cilj bio upravo to okruženje učiniti poticajnijim. dakle u ovim zemljama nove Europe već brojni proizvođači automobila otvorili svoje pogone automobila na ovaj klasični konvencionalni pogon, možda je naša šansa upravo da poticanjem i omogućavanjem razvoja i proizvodnje automobila s alternativnim pogonom nađemo određenu svoju nišu. Preporučio bih dakle i predlagaču da razmisli dakle u tom svjetlu i o dodatnom rasterećenju vozila sa izrazito niskim emisijama CO2 po km, primjerice da vozila koja imaju emisiju do 100 g CO2 po km i potpuno oslobode trošarina jer je tržišni udio takvih vozila u ukupnom broju prodanih vozila iznimno mali, dakle to utjecalo toliko na prihodovnu stranu proračuna a takvom mjerom bi se dodatno naglasio zeleni značaj ovog zakona i dao jasan znak kud Hrvatska u ovom segmentu želi ići. Također bih naglasio potrebu da se razmisli o drugim fiskalnim mjerama kojima bi u ovom segmentu mogli izvršiti dodatne poticaje korištenju vozila sa malim ekološkim otiskom čime bi mogli dodatno, dakle pridonijeti ostvarenju ovih ciljeva o kojima sam govorio. Također kao jedan prijedlog predložio bih da se dodatno razmisli o mogućnosti da se prilikom javne nabave motornih vozila za potrebe države i trgovačkih društava u državnom vlasništvu uvede kriterij nabave po kojem se dakle mogu nabavljati vozila samo koja emitiraju do određene granice misiju CO2. U nekim europskim zemljama mislim da je ta granica postavljena na otprilike 119 grama CO2 po prijeđenom kilometru. Privedite kraju./… Dakle, da zaključim. Ovo je korak u pravom smjeru. Svaki put od 1000 milja počinje sa prvim korakom. Ovo je taj pravi korak. Možda neće biti on sam dovoljan ali dakle ide u pravom smjeru. Dinko (HDSSB)** Joj, kako je teško slušat kad nešto govornik zna i sam ne vjeruje u ono što priča. Pa slušajte, pa ovaj porez se odnosi na ogromnu većinu hrvatskih građana koji imaju automobile kakve imaju. I vi nama kao opravdanje zašto je ovaj zakon dobar navodite super brzi najbrži električni automobil na svijetu kojeg je izumio Hrvat. Svaka čast, skidamo kapu. Ali njega za cijenu od 350 do 400000 eura kupuju samo šeici ili kako kažu oni automobilski ekscentrici. Takav je do sad prodano jedan ili dva. Ovaj zakon se tiče svih hrvatskih građana, ogromne većine hrvatskih građana. Rečeno je i uvažena kolegica Holy je to govorila i vi to sad pokušavate pravdati kako nije točno i evo da je kolega Vinković sam sebi skočio kaže u usta jer nije točno da neće pojeftiniti. Pa neće pojeftiniti! Možda bi i pojeftinili ti ekološki prihvatljivi automobili, vozila da niste podigli osnovicu. Vi ste efekt pojeftinjenja poništili time što ste u osnovicu na koju se obračunava dodali PDV i u startu ste za 25% poskupili. I sad onda nudite pojeftinjenje ili popust od 10%. To je kao ona rasprodaja kad imaš sezonsku rasprodaju pa ti trgovci lijepo podignu za 30% prvo cijenu i onda kaže rasprodaja 50% svega, a u konačnici kupuješ skuplje. Konačan efekt ovog zakona će biti poskupljenje, a cijelo vrijeme pravdanje kako je to u svrhu zaštite okoliša znate mene sad onda i ova ukupna politika Vlade podsjeća sad mi je jasno zašto se toliko gase radna mjesta. Jer vi izgleda se vodite onom logikom gašenje tvorničkih dimnjaka i zatvaranjem radnih mjesta činimo hrvatskom narodu u stvari korist. Evo imat će čist zrak, ali prazan novčanik. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolege molim vas obratite na vrijeme Pandek. **Pandek, Draženko (SDP)** Evo zahvaljujem. Itekako vjerujem da će ove mjere koje su predložene bar donekle pomoći, dakle većem tržišnom udjelu ovih automobila posebice električnih. Bilo je rečeno ovdje u raspravama da su vrlo mali brojevi tih automobila koji će se prodavati. Primjerice, odmah sam našao podatak da Volvo planira u idućoj godini 5000 takvih Volva razumije./… u Švedskoj. Ovo kad sam spomenuo ovaj super sportski automobil … /Govornik se ne razumije./… to je jedan samo indikator da postoji interes i da postoji naša pamet i inovativnost koju trebamo poticati. Dakle, postoji i onaj manji automobil koji proizvodi …/Govornik se ne razumije./… Dakle, postoji kreativnost, sprema usmjerena prema proizvodnji takvih automobila i moramo na bilo kojim mjerama takve dakle poduzetničke pothvate poticati. **Zgrebec, Dragica E moj Dinko i ja i ti smo ovako crni, ali nismo šeici, a boga mi nismo ni ekscentrici kao ni većina hrvatskih građana. Njima je ovo vrlo dobro jasno da se lupa porez na porez i ništa drugo. Pa tako je i kruh pojeftinio sa onih 5%. Ne od 1.7. odnosno od dana stupanja u EU nego odmah po donošenju zakona, iako je nešto drugo pisalo u onom potpisu sa sa EU o ukidanju nulte stope PDV-a. Dakle, ovdje je jasna stvar o čemu se radi. I ako doista ovako nastavimo, kolega Pandek rekli ste da je ova Vlada donijela niz mjera koje povećavaju investicije u Hrvatskoj itd. Možda to i je točno. Vjerojatno bi onda te investicije dovele i do otvaranja novih radnih mjesta pa danas taj broj ne bi prešao ni 370000. Kad smo postali saborski zastupnici bilo je nešto manje od 300000. Danas ih je 370. Pa kake su to mjere? Jesu to onda dobre mjere ili loše mjere? Da su dobre vjerojatno bi se smanjivao taj broj, a ne povećavao. Ovako ja vidim budućnost ovih mjera da ćemo mi Hrvati jednom velikom većinom ukoliko netko svaka čast ovim našim izumiteljima, inovatorima itd. Ali sam vlasnik kaže da taj auto može kupiti isključivo bogati šeik ili neki ekscentrik koji ima novaca kao što je onaj Eclestone koji je uz taj ekscentrični auto nabavi i ekscentričnu damu od 18 godina, a ostavi ovu od 40, 50 i to je razumljivo jer on ima milijarde dolara. A meni se čini da će većina Hrvata voziti na jednu konjsku snagu ili polako sve pretvaramo u konje ako netko od nas ne izmisli perpetum mobilu. Nadam se da znate šta je Zahvaljujem. U prvom redu ovaj zakon neće imati značajniji i veći porezni učinak niti priliv u državni proračun od onoga kako je bio po starom modelu. On će donekle povećati poreznu presiju na ona, na kupnju onih novih vozila. Dakle, ne onih koji su postojeći, onih koji dakle imaju značajno veći emisiju CO2 ona električna vozila pogotovo i ona koja imaju značajno manju emisiju CO2 će u određenoj mjeri pojeftiniti. Vi ste se sad uhvatili ovog automobila koji sam spomenuo Rimac, ali, da, ali sam spomenuo velim i druge, to sam naveo kao primjer da postoje domaća pamet, domaća inovativnost koja može proizvoditi takve automobile, i male automobile, dakle električne automobile i na ovaj način smatram da je ovo jedan korak prema tome da ih potaknemo da proizvode automobile koji će biti dostupni i za hrvatsko tržište što uostalom ona firma Doking i kreće u tom, dakle upravo u tom smjeru. - Stranka rada)** Hvala lijepo. Rekli ste u jednom dijelu svog izlaganja nemamo još svoju auto industriju. Još malo nećemo mi imati nikakvu industriju, radi se na tome, a danas je između ostalog rečeno da ovaj zakon se ne odnosi na one koji nemaju pa neće ni kupovati auto, prema tome ne odnosi se na njih. Recimo ja imam u svom susjedstvu čovjeka kojemu se, ne maltene, raspao mu se auto, kupio je Golfa ne znam ni ja koliko starog za 2 tisuće kuna, on podliježe pod ovo. Spominjali ste južnokorejskog stručnjaka koji je tu gostovao, pohvalio kreativnost i inovativnost, Boga mi vjerujte mi nije on jedini koji se divi kreativnosti jer stvarno treba kreativnost zabraniti ovakvo nešto, to je stvarno kreativan rad, to sam već rekao i nije to jedina kreativnost, recimo između ostalog ovaj zakon je doprinos tome, ljudi izvana su rekli da je naš najveći problem porezna nestabilnost, a to je još jedan dodatak toj priči. Što se tiče kroz raspravu se da zaključiti da nam apostrofirate da smo mi protiv ekologije, ma nije nitko protiv ekologije, a činjenica je da ovo nije ekologija u pitanju da se sakriva se novi porezni namet pod etiketom ekologije, to s ekologijom budimo iskreni ima jako malo dodirnih točaka, osim što se u tekstu bazira na to, pa ono vuče se na to samo eto da bi bio neki izgovor. I za sam kraj, kao što ste i vi na kraju rekli, svaki put od tisuću milja počinje prvim korakom, a ja bih na to dodao još jednu takvu put do pakla popločen je dobrim namjerama ove Vlade. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Dakle ponovo ističem svoju tvrdnju u koju sam uvjeren da stoji tako da ovo neće povećati ukupni priliv u državni proračun baziran na prodaji automobila a dosadašnji model trošarina bio je više nego zastario, on je kažnjavao osobe koje su kupovale visoko tehnološki razvijene automobile jer su oni jednostavno skupi, oni koriste skupe tehnologije da bi bili ekološki bolji, ekološki efikasniji imaju visoku cijenu dosadašnji model je nesrazmjerno puno povećavao upravo cijenu takvih automobila, ovim modelom će takvi modeli automobila značajno, značajno pojeftiniti. Nastavljamo s raspravom, Branko Bačić zadnji u raspravi. Hvala. **Bačić, Branko (HDZ)** Gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Pa ovaj zakon mijenja pristup obračunu posebnog poreza na promet motornih vozila, i to na dva načina, jedan je sadržajni na način da umjesto osnovice za obračun ovog poreza bude vrijednost vozila sada uvodi dvostruki kriterij dakle vrijednosni koji ovisi o cijeni vrijednosti vozila i s druge strane o količini ispuštanja ugljičnog dioksida u zrak. i drugi bitni element izmjene ovog zakona jest taj da sada, da se sada trošarina ne obračunava kao što se do sada obračunavala na maloprodajnu cijenu već da se sada ta trošarina obračunava nakon što se utvrdi maloprodajna cijena, carina i onda PDV, i tek onda se utvrđuje visina ovog posebnog poreza. Ja vam moram reći da se ne slažem ni s jednim, ni s drugim pristupom. Dakle što se tiče ovog sadržajnog dijela u kojemu se uvodi kombinirani pristup obračunu posebnog poreza i temeljem vrijednosti vozila, a s druge strane onda i o količini ispuštenog ugljičnog dioksida, ako je Vlada u to krenula a ja podržavam da se krene prema tome da se ovaj posebni porez isključivo veže uz emitiranje ugljičnog dioksida onda ste trebali ići do kraja, izbaciti ovaj vrijednosni kriterij i jasno dati do znanja da ova Vlada doista želi čuvati okoliš i taj poseban porez isključivo vezati uz tu, uz količinu i emisiju dakle ugljičnog dioksida što je napravljeno i u mnogim državama članicama Europske unije. To bi bio po meni pravičniji pristup i bolji pristup. Druga stvar, pravom se javlja dvojba i ja sam pobornik ovoga što je rečeno da s novim pristupom u obračunu posebnog poreza kada se trošarina ne obračunava direktno na maloprodajnu cijenu, već tek nakon što se utvrdi visina PDV-a i nakon što se utvrdi carina jel, pa PDV, pa tek onda porez, da on kod mnogih s pravom ostavlja dvojbu da će točno poskupjeti oni koji su, koji ispuštaju veću količinu ugljičnog dioksida, a za ona manja vozila u pravilu jeftinija koji ispuštaju manje ugljičnog dioksida da nismo sigurni da ste nas uvjerili, nas i hrvatsku javnost da će ta vozila pojeftiniti iz nekoliko razloga. Prvi razlog je taj što sada više, dakle mijenja se sustav obračuna tog posebnog poreza, s druge strane kad su trgovci imali akcijske prodaje morali su utvrđivati visinu ovog poreza, trošarine da ga nazovemo, sada to nisu dužni, sada oni mogu upravo iz tog razloga što nisu dužni čak ni objaviti osnovicu za obračun trošarine ovog posebnog poreza, oni mogu sada pratiti konkurenciju i kroz taj porez poseban porez koji praktično ulazi kroz njihovu maržu sada manevrirati na taj način da utvrđuju kakve su cijene njima sličnih vozila slične snage i sličnog ispuštanja ugljičnog dioksida. Prema tome, sigurno je da će poskupjeti oni koji ispuštaju više, a nismo sigurni temeljem novog obračuna i s obzirom da se sada trošarina obračunava na PDV i da trgovci mogu manevrirati da će poskupjeti ovi jeftini. I tu je s razlogom iskazana bojazan da ono što vi utvrdite da će čak i ova vozila koja ispuštaju manje pojeftiniti u tome niste nas uspjeli uvjeriti i ja se bojim da će trgovci na ovaj način znati odgovoriti čak i u ovom prijedlogu zakona. Druga stvar zašto također ne podržavam donošenje ovog zakona u ovakvom obliku. Naime, ako smo utvrdili da će se sada ova trošarina plaćati zbog toga da će je plaćati u većem obimu oni koji više onečišćuju okoliš temeljem ispuštanja ugljičnog dioksida onda sam očekivao da će predlagač vlada RH utvrditi za svako vozilo koliko je plaćeno upravo ove ekološke komponente, koliko će sredstava državni proračun uprihoditi s ekološke komponente i onda ta sredstva koja se temeljem uplate ovog posebnog poreza ostvare zbog dodatnog onečišćenja zraka emisijom ugljičnog dioksida da će ta sredstva biti namjenska, da neće biti sada sastavni dio državnog proračuna i da će ih država i Ministarstvo financija i Vlada koristiti za sve moguće potrebe, a ima ih jako puno u državnom proračunu. Očekivao sam da ako ćemo sredstva u državnom proračunu ubirati na način da ćemo kažnjavati one koji više one koji onečišćuju okoliš da ćemo onda taj iznos utvrditi koliki je i onda njime poticati one koji manje onečišćuju okoliš. To bi bila onda prava namjena ubiranja sredstava, da oni kji više onečišćuju pomažu onima koji manje onečišćuju. I na taj način smo mogli sredstva od te te trošarine usmjeriti kao bonus za kupnju vozila koji manje onečišćuju okoliš. To bi bio onda pravi pristup i ti bi bonusi koji bi mogli biti ostvareni kroz nabavku vozila koji ispuštaju manju količinu ugljičnog dioksida mogli bi polučiti svrhu. Ja sam to očekivao. Na ovaj način Vlada predlaže Hrvatskom saboru gotovo isto ono što ste nam predložili temeljem izmjena i dopuna Zakona o biogorivima, kada smo Hrvatskom regulatoru tržišta energije ukinuli da ima namjenski prihod koji su plaćali svi proizvođači goriva u RH po litri goriva i ta su sredstva onda bili prihod HROTE kako se naziva Hrvatski operater tržišta za električnu energiju i on je s tim sredstvima mogao raspolagati. Sada ta sredstva više nisu namjenska jer postaju dio državnog proračuna i onda Vlada ta sredstva dostavlja toj istoj agenciji prema nekom svom nahođenju, tako da svi proizvođači biogoriva u RH u ovom trenutku ne znaju koliko će po litri proizvedenog biogoriva u ovoj godini u kojoj već jesmo dobiti subvenciju države. Na tom tragu upravo je i predlaganje ovog zakona da navodno štitimo hrvatski okoliš da štitimo i pokušavamo smanjiti emisiju ugljičnog dioksida ali ne potičemo temeljem toga što tu naknadu ubiremo ne potičemo one koji već sada u dovoljnoj u dovoljnoj mjeri smanjuju emisiju ugljičnog dioksida. Prema tome ja držim da Vlada ovim prijedlogom zakona nije jasno dala do znanja da će se doista cijena vozila koji ispuštaju manje ugljičnog dioksida da će se njihova cijena smanjiti, ali da ste nam sigurno dali do znanja da će se onima koji i spuštaju više cijena tih vozila itekako povećati. Prema tome, zbog te dvojbe i što se ne slažem s time da se ta ta trošarina ubire a da onda ona ne ulazi u sustav koji će poticati smanjenje ugljičnog dioksida ja iz tog razloga ne mogu podržati ovaj zakon. Ne vidim koji je razlog vodio Vladu i to nam pokušajte barem objasniti zbog čega ste mijenjali sustav obračuna posebnog poreza i njega prvi puta postavili prije obračuna poreza na dodanu vrijednost. Hvala. Prelazimo na replike. Đurđica Sumrak prva. što se tiče zaštite svi se slažemo da treba štititi ali jednako tako i vi ste govorili da će sigurno doći do poskupljenja. Mene zanima zbog čega, ok ovdje se u ovom zakonu štiti se zrak, zašto se ne štiti i voda, odnosno more? Zašto se onda taj isti porez ne primjenjuje na velika plovila koja znamo i sami što znači veliki motor, potrošnja goriva i ta misija u morsku vodu ili u riječnu. Zatim netko je spomenuo privatne avione i tu se slažem isto. A još nešto me zanima, u članku 15.navedena su motorna vozila koja su oslobođenja od posebnog poreza. Upravo smo imali neke primjedbe kolega Bačić i na nekim od odbora pa evo ga tu se nisu našla nabrojena vozila koja su posebne namjene za prijevoz osoba sa invaliditetom, da li će se naći ne znam, nemamo pravog odgovora. I naravno ima još nekih vozila koja su u posebne svrhe, ja bih rekla zvali su me isto iz jedne udruge za zaštitu životinja pa postoje vozila koja prevoze ranjene i teško bolesne životinje koje se nađu na cesti. Oni se prevoze isključivo posebnim vozilima i služe u tu svrhu. Za to su registrirane. Evo ga, recimo takve, ti tipovi vozila isto zanima me zašto nisu nabrojani da su oslobođeni od posebnog poreza na

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. odustala od naplate ovog poreza, posebnog poreza za plovila i zrakoplove. Naime koliko god se Vlada trudi obrazložiti da je to doista mali iznos u državnom proračunu koji dolazi iz naplate poreza i za plovila a i zrakoplove. Ja mislim da to nije bio razlog da Vlada pošalje krivu poruku dakle onima koji imaju najviše kao što smo to maloprije čuli koji koji mogu kupovati takva prometala da se njima ukida takav porez a da se s druge strane najvećem broju hrvatskih građana koji u pravilu kupuju automobile uvodi ovakav porez koji će kao što sam to rekao sigurno povećavati cijenu svih tih vozila. Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Pa ja sam vas kolega Bačić pozorno slušao i vi ste to jako dobro objasnili. Međutim krivo ste se nadali jer taj zeleni porez na automobile ide u proračun jer činjenica jest da ova Vlada ne bira načine i sredstva da sve što može ubaci u proračun. Mi smo vidjeli da su oni jednu agenciju koja ima velike prihode, agencija za nafte koja ima proračun negdje na nivou 700 milijuna kuna ubacili u razdjelu Ministarstva gospodarstva da bi taj proračun nekako izgledao ali da bi se našlo nešto novaca za proračun. To je činjenica kao što je činjenica da se danas živi teže i da se ima manje i da će Hrvati voziti najskupljije automobile u regiji. Voze ih i danas i mi se onda čudimo zašto Nijemac, Talijan ili neki drugi pripadnik druge nacionalnosti iz drugih država imaju bolje automobile od nas zato jer su jeftiniji, imaju manji PDV, već su u startu jeftiniji od 6-7% u odnosu na iste automobile u Hrvatskoj, primjerice reći ću vam samo primjer jedna obična Kia Rio od 85 konjskih snaga u Sloveniji košta 2 tisuće eura manje nego u RH. Mi ne plaćamo Mi ne plaćamo carine na automobile koji se proizvode u EU ali plaćamo 8% na one koje uvozimo iz Japana, Koreje itd. i to će ostati i u buduće. Ovo je još jedan dodatni namet i nema kraja poskupljenju. Poslije ovoga već ima, idemo na novi Zakon o trošarinama, poskupljuju cigarete, alkohol, alkoholna pića, električna energija ili što ja znam što sve ne i to je jedina naša sudbina. Danas sam govorio u svom pitanju premijeru o tome na koji način hrvatski narod živi, ima nas 370 tisuća na HZZ-u i njima je ovo sigurno danas možda i nije važno, a nije važno ni očito ni vlasti jer mi o svakom zakonu gdje se podižu cijene ili porezi raspravljamo u popodnevnim satima, tako da je ovo činjenica da je ovo zakon o novom posebno porezu kako je rekao kolega porez na porez. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Slažem se s vama kolega Boriću, meni jedna stvar nije jasna. Zbog čega Vlada u posebno vrijeme Hrvatskom saboru predlaže da se posebni prihodi koji se ubiru od hrvatskih građana oduzimaju državnim agencijama koje su osnovane da potiču pojedinu djelatnost. Malo prije sam spomenuo da je poseban poseban porez koji se naplaćuje prilikom kupnje goriva i koji je bio izvorni prihod jedne hrvatske Agencije za regulaciju tržišta energijom. sada se uzima, preuzima ga Ministarstvo financija kao dio prihoda državnog proračuna i onda Vlada po nekom svom nahođenju određeni iznos tih sredstava što ne znači da ne mora biti cjelokupno ubran prihod raspoređuje toj istoj agenciji. Zašto ne prepusti slobodu samostalnost tih tijelima koja su samo za to osnovana da oni jer oni najbolje znaju mogu tim sredstvima raspolagati. Na tom tragu je bila moja rasprava da sam očekivao da će Vlada i ova sredstva prepustiti možda hrvatskom fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da iz ovih sredstava koji se ubiru temeljem ovog posebnog poreza može poticati brojne aktivnosti djelatnosti u RH koje bi išle za tim da se smanji emisija ugljičnog dioksida. Na ovaj način Vlada zbog toga što nam govori da želi sačuvati okoliš uzeti sredstva ali ih neće plasirati u daljnju zaštitu okoliša već će ih potrošiti tamo gdje je u tom trenutku potrebnije. Jesu li to mirovine, jesu li to ne znam subvencije nekakve, je li to su plaće, je li to zdravstvo, ja sada ne znam ali u svakom slučaju neće doći tamo gdje zbog čega su ona ubrana a to je svrha zaštita okoliša i zbog toga sam rekao da se ne slažem sa ovakvim prijedlogom Zakona. **Burić, Dinko (HDSSB)** Hvala gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega Bačić, puno ste toga naveli s čim se i mi u klubu slažemo. Međutim i kolegica Sumrak se dotakla jednog važnog članka u ovom zakonu o kojem je malo bilo govora a to je članak 15 koji govori o tome tko je oslobođen izuzetnog plaćanja posebnog poreza. Ovaj zakon je ja ne znam da li predlagatelj uočio što ne štima u ovom članku. Prvo, on predviđa da se posebni porez ne plaća na motorna vozila koja su namijenjena uglavnom za službene potrebe stranih diplomatskih predstavništava, međunarodnih organizacija itd. S jedne strane mislim da to nije tako pošteno prema hrvatskim građanima, mogli bi oni platiti kad kupuju automobile porez ovdje ali ima reciprocitet pa ako ne plaćaju naša predstavništva tamo u redu je nek ne plaćaju ni oni u Hrvatskoj. u stavku 4. tog članka piše oslobođenje od plaćanja posebnog poreza iz stavka 1. točke 2. a to su za osobne potrebe stranog osoblja diplomatski. Iz stavka 4. za osobne potrebe i stranog osoblja međunarodnih organizacija i iz stavka 7. za osobne potrebe stranog osoblja institucija EU. Dakle, oslobođenje od plaćanja posebnog poreza ne mogu ostvariti državljani Republike Hrvatske. Znači, stranci kad se voze u tom automobilu oni nisu dužni platiti porez, a hrvatski državljanin ako se vozi u tom automobilu kako vi njemu mislite naplatiti porez? Pa porez se plaća na automobil ili onda ovaj stavak 4. je apsolutno nepotreban. Jer vi regulirate ne pojedinca koji plaća. Kupila je ta međunarodna institucija ja pretpostavljam, diplomatsko predstavništvo ili netko drugi taj automobil i onda ili je platio porez ili nije platio porez. Ali šta će vam to sad. Znači, vozač je Hrvat,

Gospođo potpredsjednice, da kolega Burić vi ste na dobrom tragu ali trebate još jedan korak dalje ići. Naime, ja se slažem s vama i vjerojatno je Vlada o tome razmišljala da je načelo reciprociteta nužno i da ono što je našim diplomatima omogućeno u Austriji da to treba bit i austrijskim diplomatima omogućeno u Hrvatskoj. No, ono što je još trebalo napraviti to je onda ograničiti broj vozila tog istog diplomata. Da li jedan drugi podtajnik u nekom veleposlanstvu može u Republici Hrvatskoj kupiti šest vozila i ne platiti ovaj posebni porez? Ako može jedan, nek' jedan koristi. Kao što mogu hrvatski diplomati u svijetu, a ne omogućiti da sada za potrebe jednog podtajnika uz dužno poštovanje svakog člana bilo kog veleposlanstva u Hrvatskoj i diplomatskog predstavništva čini mi se da bi trebao vrijediti reciprocitet, a to je onda samo jedno vozilo. Mi smo na odboru o tome razgovarali. Nama je predstavnik Vlade rekao da to može ministar podzakonskim aktom. Ministar ne može podzakonskim aktom premašiti ona ograničenja koja su i odredbe i ovlasti koje su dane samim zakonom, pa smo očekivali da će možda i amandmanom Vlada i sama izmijeniti i uspostaviti kriterij reciprociteta kakav vrijedi za hrvatske diplomate u, primjerice EU. Evo uvaženi kolega Bačić mislim da je nama jasno o čemu se ovdje radi. Radi se o porezu na porez, o novom nametu hrvatskim građanima. čitajući ovih dana u medijima obzirom da smo uveli niz da tako kažem poreza, novih nameta hrvatskim građanima počevši od onog famoznog PDV-a ne smanjit ga s 23 na 21 nego ga povećat s 23 na 25%. Ja se nadam da ovoj Vladi i ovom ministarstvu, ovoj cjelokupnoj centralizaciji, a ne decentralizaciji Hrvatske države neće past na pamet na primjer da lupe porez na štikle. Pa se ja nadam da evo vi ovih zadnjih dana u Opatiji niste došli do jedne velike koalicije i predvidjeli ovaj novi potez hrvatske Vlade pa na toj vašoj klauzuli donijeli zaključak kako žene ne bi trebale hodati u štiklama. No, mene ne bi iznenadilo da ne bi iznenadilo da ova Vlada uvede jedan takav porez obzirom da ovaj porez očigledno ide na to da se smanji broj osobnih automobila u Republici Hrvatskoj jer mnogi građani A s druge strane novim porezima, novim nametima sve više i više osiromašujemo hrvatske građane. Dakle, mene apsolutno to ne bi iznenadilo jer očigledno će kako predstavnice nježnijeg ili kako su se same navele podzastupljenog spola morati hodati pješke, ne više automobilima. Isto tako i muškarci pa se nadam da neće biti i poseban ekološki porez na cipele i na štikle. Ja se nadam. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Branko Bačić. Kolega Bačiću hoćete li odgovoriti? Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa meni je drago kolega Vinkoviću da vi pratite rad, klauzure Hrvatske demokratske zajednice. Vidim da vas to jako interesira i da evo, da ste da ste se uključili u ovaj igrokaz oko štikli. Ali ne bi ni mene kao što ni vas ne bi iznenadilo da Vlada u ovoj poplavi novih poreza oporezuje i štikle. Poštovani kolega Bačić, pa ja bih vas samo podsjetila na to da prema Zakonu o biogorivima koji je donesen u vrijeme HDZ-ovih Vlada je također bila odredba da Vlada Republike Hrvatske krajem godine donosi odluku o visini naknade koja se uplaćuje u korist poticanja biogoriva. To se nije ništa promijenilo. Dakle, to je ostalo isto kao i u prethodnim varijantama zakona. A ponovno bih vas i podsjetila na to da je u vrijeme HDZ-ovih Vlada sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja su bila uplaćivana temeljem upravo ove naknade na motorna vozila odnosno emisije CO2 odnosno ta ekološka naknada bili trošeni prilično na čudan način za nabavu vozila euro pet kvalitete, a ne za subvenciju upravo nad standardnih vozila poput hibridnih vozila, električnih vozila i slično. Znači, vi ste poticali nešto što je u stvari već zakonski standard. Tako da je taj novac bio trošen vrlo nenamjenski i nadam se da će se od sada novac iz fonda, a i revizija je pokazala da u poslovanju fonda ima jako puno problema. Evo ga, dobili smo i državnu reviziju na stol, uskoro ćemo raspravljati o tome, tako da mislim malo mi je neobično da nakon toga što ste imali priliku u proteklih ne znam koliko godina napraviti puno toga, pa između ostalog uvesti ovakav poseban porez na motorna vozila koji bi bio samo isključivo po ekološkom principu, odnosno prema emisijama CO2 to niste napravili. Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa uvažena kolegice Holy, vi kucate na otvorena vrata, mi govorimo o istoj stvari, ja ne govorim da to ako nešto nije bilo dobro prije da treba biti lošije i sada, i u tome se isto sa mnom morate složiti, dakle međutim kad već spominjete sredstva fonda i sve ono što je fond napravio ja mislim da je fond potaknuo vrlo veliki broj projekata u Republici Hrvatskoj i vi ste toga svjedoci koji je išao ka upravo smanjenju emisije CO2, uvođenju bitnih novih postrojenja koji bi dodatno štitili okoliš. Prema tome ako nešto nije bilo dobro ne treba biti sada razlog da bismo mi, da bi …/Ne razumije itekako važno. Prema tome ako nešto nije u ovom zakonu dobro, ne možemo to prešutjeti zbog toga što i još nekad prije to nije bilo dobro, zato sam ja očekivao od vas moram reći da budete u svojoj raspravi više na tragu one rasprave koju smo proveli proveli na samome odboru, a to je da ovaj zakon ide ka dobrome ali nije dovoljan i mislim da neće polučiti namjenu, svrhu zbog kojega je i cilj, zbog kojega se ovaj zakon ustvari i donosi. Završna riječ predlagatelja, zamjenik ministra Boris Lalovac. ćemo ih ozbiljno razmotriti, smatramo da stoje, pogotovo kada se govori o ovoj što smo rekli, što ste rekli da ćemo uredbom mijenjati one tablice, slažemo se, znači intencija je bila budući da se jedanput godišnje preispitivaju učinci ovakvoga zakona jer kao što sam rekao u uvodu cilj, svrha ovoga je bila da vidite kakvo je stanje u Republici Hrvatskoj vezano za automobile koji emitiraju emisiju CO2 i vidite da stanje nije dobro, znači da je stanje 140 grama po kilometru, da je u Europskoj uniji 135, sad si postavljamo pitanja kako i zašto, a radi se o istim vozilima, radi se o istim vozilima u Europskoj uniji 2011. o istim vozilima u Hrvatskoj, u nas je 140, kod njih je 135, je li to možda pitanje da li nam Europa, znači prodavaju vozila ajmo reći sa istom karoserijom samo sa drugim, sa motorima koji više onečišćavaju zrak. onečišćavaju zrak. Znači to je bila prava intencija i mi ovdje moramo razmišljati kakva se spustiti na ovu razinu od 130 grama što je Europa rekla da moramo biti 2015. godine, to je intencija ovoga zakona i zato smo i htjeli kroz one tablice da …/Ne razumije se./… godišnje preispitivamo i vidimo u kojem smjeru dalje kretati se, da uspijemo jedanput godišnje preispitivati, ok možemo ih vratiti kroz ponovo kroz zakon pa, jer svake godine donositi izmjenu zakona da vidimo kako te skale vezano za ekologiju da li su djelovale na tržište, znači djelovale su na tržište, jer je intencija ono bila nije fiskalnog karaktera, cijelo vrijeme ovdje to govorimo, nego ekološkog, i tu se moramo postaviti pitanje kako doseći ovih 130. Samo da vam kažem primjer Europe, znači oni su gledali znači od 130 grama pa su rekli 2020. moramo doći do 90 grama, izračunali su da bi ukupne uštede kada vozite takvo vozilo kod potrošnje goriva na godišnje uštede bile do 340 eura po korisniku toga vozila, znači sama manja potrošnja će zapravo manje emitiranje će dovesti do manje potrošnje, znači ne mislimo znači u tome dijelu stimuliramo ako je manja potrošnja imat ćete manje i trošarine, znači cijelo vrijeme vam govorimo da nije bila intencija Vlade, znači fiskalni učinak nego zapravo upravo ovaj dio ekološki. Samo dva ovdje ova još kratko je vezano za gospodarska vozila, slažem se, oni su također veliki zagađivači, sada je to ponovno ovdje pitanje, da li novim ajmo reći nekakvim nametom nametnuti tzv. poseban porez i na gospodarska vozila koja obavljaju takve djelatnosti ne znam evo to je pitanje …/Ne razumije se./… konkurentnosti cijena i ponovno efikasnosti tako da bi se u tome dijelu gdje smo mi rekli da gospodarska vozila …/Ne razumije se./… našle su se široka jedna lepeza tako da bi svakako i u tom segmentu i gospodarskih vozila ukoliko bi ih oporezovali smatrali bi da smo ih dodatno oporezovali, ovo što je gospođa Sunčica rekla također razmatramo za invalide u tome dijelu, i …/Ne razumije se./… da ćemo zapravo izaći sa određenim prijedlogom. Znači intencija je cijelo vrijeme govorim ovdje na ekologiji, moramo razmišljati kako doći do ovih 130 a da ne govorim od ovih 90 i zbog toga je intencija zapravo da cijelo vrijeme, i da napokon iz Europe ista vozila koja su pod istim karoserijama dođu u Republiku Hrvatske i to je cilj ove Vlade, da nam ne mogu prodavati vozila njima pod istom karoserijom sa manjom potrošnjom, sa manjim zagađivačem zraka, a nama većim, jer u konačnici govorimo ovdje o cijeni tisuću, dvije kuna, a kolika je cijena koštanja zraka, kolika je cijena da živimo u zdravom okolišu, e onda više te cijene u konačnici puno su, velike su cijene za oporavak za to. Hvala lijepo. Nisam vidjela tko se prvi javio za repliku, kolega Burić. **Burić, Dakle ne radi se ni o kakvom rukometu, mi smo dužni raditi, ali gledajte sada, vi pokušavate uvjeriti nas ponovo kako je ekološki kriterij bio prvi, a kako financijski za punjenje državnog proračuna nije, a ja ću sad pročitati jedan odlomak, jedan stavak iznad onoga koji sam kolegici Holy bio govorio, onda nemojte u obrazloženju pisati ono što pišete, jer ste napisali da zbog ostvarenih neznatnih prihoda s osnove posebnog poreza na promet upotrebljavanih vozila predlaže se ukidanje oporezivanja posebnim porezom na promet plovila i zrakoplova, dodali ste tu i ono mogućnost registracije u drugim zemljama itd., ali ste u obrazloženju ispravili iz ovoga se ne da ništa drugo zaključiti nego da je osnovni kriterij bio, nema priče o ekologiji, nego ostvareni neznatni prihodi s osnove posebnog poreza vozila. Dakle ili pišite obrazloženje koje će biti u skladu s onim što ćete onda braniti kao stav, ili nemojte braniti ono što se obraniti ne da. Naš zaključak, kluba HDSSB-a i koliko vidim ogromne većine zastupnika koji daju primjedbe na ovaj zakon je niste se vodili ekološkim nego ste se financijskim kriterijem prije svega vodili. I ovaj zakon neće dovesti do pojeftinjenja za običnog građanina nego do poskupljenja. Pojeftinit će za one koji imaju novaca i opet ide na teret onih koji imaju, a na štetu onih koji nemaju. Odgovor na repliku Boris Lalovac. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa. Ma kratko vezano za taj dio. Govorimo o dvije različite stvari, ovo je o porezu na promet što smo ukidali za zrakoplove i za brodove. Kao što ste vidjeli tko je plaćao taj porez na promet, Croatia Airlines, uglavnom plaćala za zrakoplove koje je radila u prometu. Znači ovo su dvije različite stvari o prometu i o trgovini znači … tog dijela. A zašto smo i za brodove kao što smo prošle godine … u trošarinama htjeli smo zapravo privući za promet brodice da se registriraju kupci u Hrvatskoj, ukoliko nemaju naša okruženja. Znači Slovenija oni nemaju porez na promet brodicama, nismo htjeli da i mi imamo da ih upravo na na taj dijela ako imamo veći dio PDV-a da ih ako tu nismo konkurenti bar ovim još porezom na promet ih ne destimuliramo da dođu u Hrvatsku. jer želimo da tu imaju na vezu i da tu plaćaju ukupne troškove. Znači ovdje govorimo o dvije različite stvari. Hvala lijepa. I Branko Vukšić replika. Ne govorim o tome. Ovako, vi ste gospodine Lalovac ja ne vjerujem čak da ni vi ne vjerujete u ovo što govorite. Evo ja stvarno ne vjerujem da vi vjerujte, vi nas sada uvjeravate kako je vama strašno stalo do ekologije. Evo vam ministrice koju ste smijenili koju vjerujem da bi joj stalo do ekologije pa ste je smijenili. Vi kažete da ćete vi preispitivati kako automobili isti u EU zagađuju više zrak nego u Hrvatskoj i vi ćete se time baviti. I sada mi vjerujemo tome. Pa bavite se time, snizite poreze, se bavite tome i kada dođete do zaključka zašto onda nametnite poreze. I sada čitavo vrijeme nas uvjeravate kako je to ekološko pitanje. Ne to je etičko pitanje, sada je postalo etičko pitanje. Zašto? Zato što nas navlačite za nos, zato što želite taj ekološki pojam nametnuti nad onim financijskim. Pa pitanje je koliko će uzeti love, samo je u tome pitanje. Bar da ste to otvoreno rekli pa bi rekli da, treba povećati zbog toga i toga, treba nam novaca evo to je neka prilika. Sada ako Nijemci imaju obzira prema svojim građanima, mi prema svojim građanima nemamo jer Nijemci su u puno težem položaju, svaki njemački radnik je u puno težem položaju jer tamo sve pada, ovdje sve raste. Pa mislim da stvarno nije ured. Ja vjerujem da vi isto tako ne da morate, vama je to zgodno. Vi ste ovdje nama simpatičan čovjek koji je iz dana u dan tu gotovo da ste dio nas pa smo vas onda tako prihvatili ali ne vjerujemo ni ono vama što vi govorite. **Zgrebec,